Прошу провести реєстрацію. Прошу зареєструватись. Зареєстровано 299 депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. В пленарному засідання Верховної Ради України беруть участь члени уряду на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Борисовичем Гройсманом. Привітаємо, колеги, наш уряд. Колеги, можемо переходити до "години запитань до Уряду"? Переходимо до "години запитань до Уряду". Сьогодні від уряду слово надається Євгену Нищуку.

Отже, Євген Нищук. Так, будь ласка, вже можна. І після цього буде надано слово фракціям і депутатам для запитань.

Хотів би зачепити сьогодні тему децентралізації в культурі. Коли ми їздимо по Україні, по тим чи іншим регіонам, ми стикаємося з тією проблемою, коли бачимо певну нерівність доступу до культурного життя великих міст, столиці, де подекуди є дуже перенасичено. Про їхню якість і рівень можна говорити багато, але принаймні є вибір. І коли ми говоримо про маленькі міста, які мають менше 50 тисяч населення, ми стикаємося з тим, що в маленьких містечках закриваються будинки культури або бібліотеки. Коли ми говоримо про об’єднані територіальні громади, ми думаємо про те, навколо чого люди мають об’єднуватися. ми переконані, що саме культурні осередки можуть стати тим великим об’єднуючим фактором, коли нове життя бібліотеки, музейного середовища може об'єднати людей. Також ми маємо ті випадки, коли по всій Україні великі надбання культурної спадщини, палаци, садиби, фортечні мури. І тут я хотів би сказати, що за їхнє збереження, за їхній розвиток відповідальність несуть саме власники. Чи це комунальна власність, чи це громади, чи це, часом, приватні руки, які придбали, а потім тривалий час зумисне доводять до руйнації, щоб побудувати якесь там одоробло. Є приємні, звичайно, випадки, коли в тому чи іншому місті піднімається слава за рахунок того, що люди усвідомлюють, що, наприклад, в селі Решетилівка треба повернути комбінат з ткацтва і вишивки, чи інші приємні випадки. Це справді вкрай важливо. Коли люди починають довідуватися, що в тому маленькому містечку народилася якась видатна постать і саме на її імені можна відбудовувати славу того містечка. Для сіл, селищ, районних центрів є дуже важливим озирнутися довкола, побачити і зрозуміти власну унікальність і привабливість для мільйонів внутрішніх і зовнішніх туристів, які завжди хочуть бачити просто щось нове. В цьому контексті хочу презентувати вам сьогодні запуск конкурсу проектів для стимулювання регіонального розвитку та промоцій культурної спадщини під назвою "Малі міста – великі враження". І дякую за можливість саме з цієї трибуни, з трибуни парламенту, презентувати її і повідомити таким чином для усіх регіонів України. Цей проект, пілотна версія якого була запущена у 2018 році, знайшов надзвичайний відгук в громадах, які подали до участі понад 150 заявок, і це була перша спроба внести питання до порядку денного культурного розвитку малих міст і територій. Дякуючи вам, народним депутатам, які розуміють, що важливість культурної спадщини, та ініціативі Прем'єр-міністра України, спрямованій на розвиток національної ідентичності, розбудови регіональної конкурентоспроможності та посилення туристичної привабливості громад, передбачили в Державному бюджеті у 2019 році 50 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку культурних ініціатив в населених пунктах до 50 тисяч жителів. Завданням Мінкультури було розробити абсолютно зрозумілі, прості у використанні та прозорі умови проведення. Для чого нами було затверджено порядок проведення конкурсу проектів "Малі міста – великі враження", які я хочу презентувати сьогодні у Верховній Раді України? Метою конкурсу є привернення уваги до стану культурної спадщини в громадах, заохочення, її відновлення та інтеграції в життя громад, стимулюючи тим самим економічну привабливість територій, і я кажу не тільки про нерухому культурну спадщину. Не менш важливим завданням є впровадження кластерних моделей розвитку культури у громадах в умовах децентралізації та залучення заінтересованих сторін до використання ресурсу культурної спадщини та креативних індустрій для розвитку громад. Реалізація проекту має сприяти розбудові сталого та інклюзивного суспільства з високою якістю життя, що є, врешті-решт, ключовим завданням спільної діяльності і уряду, і парламенту. В минулому році ми активно заохочували громади жити креативно, і я мав честь презентувати тут цілі проекти. А цього року ми пропонуємо нове гасло: "Дивись Україну!". Хто може взяти участь? Хочу одразу наголосити, що конкурс відкрито для ініціатив всіх бажаючих, незалежно від їх територіального розміщення. Ви можете бути громадською організацією, об'єднаною територіальною громадою, підприємством, творчою спілкою. Це так звана, попри попри те, що офіційно немає культурної субвенції, вона є в МОЗі, вона є в МОНі – в культурі немає, ми таким чином компенсуємо так звану культурну субвенцію. Головне, щоб проект був реалізовано в населеному пункті з чисельністю до 50 тисяч жителів. Саме жителі таких місць мають найменший доступ до культурних послуг і потребують вашої підтримки і залучення, тому що остання статистика показує, що люди в маленьких містечках, в об'єднаних територіальних громадах часом по півроку, по року не були на жодній культурній події. Це неприпустимо! Хто приймає рішення про переможців? Конкурс буде проводитися максимально прозоро, положення про проведення конкурсу вже доступне в мережі Інтернет, і незабаром ми почнемо формування експертної ради, до якої увійдуть визнані фахівці у сферах культури і мистецтв, культурної спадщини, музейної справи, регіонального або місцевого розвитку, представники Асоціації органів місцевого самоврядування, фахівці із проектного менеджменту, фінансів і комунікації. А я лише скромно затверджуватиму результати експертного оцінювання поданих ініціатив. На які основні етапи конкурсного добору слід очікувати ініціативним групам? Спочатку ми оголосимо про початок конкурсу та прийом заявок, паралельно відбираючи на прозорих та чітких засадах членів експертної ради, потім в два етапи відбудеться оцінювання заявок спочатку на відповідність поданих документів встановленим вимогам, а потім на експертне оцінювання проектів та презентування заявок перед експертною радою. Після оцінювання результати конкурсу будуть оприлюднені і розпочнеться реалізація проектів. Загальний бюджет конкурсу в 19-му році 50 мільйонів гривень буде розподілено між малими, середніми та великими проектами. Суми внеску Мінкультури ви бачите на презентації. Але ми хочемо реального партнерства з органами місцевого самоврядування, бізнесом, звичайно, тому частку обов'язкового співфінансування встановлено на рівні не менше 30 відсотків. Хочу попередити, що ми не лишимо ініціаторів проектів наодинці з проектними заявками. Бюджетом конкурсу передбачено проведення тренінгових сесій, семінарів, інформаційно-роз'яснювальної кампанії в усіх регіонах країни. Ми готові протягнути руку допомоги та сприяти максимальній обізнаності усіх бажаючих для підготовки якісних проектних заявок. Одразу хочу внести чіткість щодо процедури оформлення заявок. Перелік критеріїв для оцінювання є уніфікованим, загальнодоступним, він є в додатках положення про проведення конкурсу. На першому етапі заявки оцінюватимуть за оригінальністю ідеї, актуальністю проекту, цінністю об'єкту проекту, змісту, послідовності, реалізації та доданої вартості проекту, а також з урахуванням критеріїв, промоцій та сталості. Тобто ми очікуємо не на разові фестивалі, а на проекти, що залишаться в громадах і будуть там розвиватися і працювати, адже наша мета є сталість. І наприкінці хочу проанонсувати вам ключові дати конкурсу: 15 квітня – початок прийому заявок (триватиме 30 днів), з 16 травня – початок оцінювання заявок, 5 липня – оголошення переможців, 15 липня - 20 листопада – реалізація проектів, 1 грудня кінцевий термін звітування за проектами, тому що за отримання бюджетних коштів треба нести відповідальність. І насамкінець я запрошую переглянути кілька слайдів про результати пілотного конкурсу, проведеного у 18-му році, на який минулого року було виділено вдесятеро менше фінансування, і ще раз закликати усіх: дивись Україну, люби Україну. Слава Україні! Дякую. Отже, колеги, переходимо до запитань від фракцій і груп. Кожен, хто має намір задати питання уряду від фракцій і груп, прошу провести запис.

"Опозиційного блоку" слово надається Долженкову. Долженков, так? Всі згодні? Будь ласка, Долженков. 10:16:35 ДОЛЖЕНКОВ О.В. Шановні члени уряду, шановні колеги, шановні громадяни України! В мене лише одне запитання. Якась така, не досить типова ситуація складається на ринку тарифоутворення щодо продажу природного газу. От НКРЕКП встановило нові тарифи в цьому році, і виявилося так, що тарифи для населення складають більш ніж 8 з половиною тисяч гривень, а тарифи для промислових споживачів – більш ніж 5 тисяч 900 гривень. Як так може складатись ситуація, коли промислові споживачі споживають природний газ за цінами, які є нижчими, ніж тарифи для населення? Як цю ситуацію будемо виправляти, тому що це безпрецедентна ситуація в Україні взагалі на ринку ціноутворення, оскільки для населення завжди держава встановлювала більш дешеві тарифи? Дякую. Вельмишановний народний депутате, дуже дякую за ваше запитання. Але хотів би сказати, що уряд завжди стояв, стоїть і буде стояти на захисті українців. І українці платили і будуть платити по справедливій ціні. Дійсно, так, коли кон'юнктура ціни на хабі була за 10 тисяч, і промислові підприємства сплачували більше 11 тисяч за тисячу метрів кубічних, уряд прийняв рішення і поклав спеціальні обов'язки, яким обмежив вартість природного газу. В зв'язку зі світовими цінами на енергоносії ми прослідковуємо, що йде поступово динаміка по зменшенню вартості, і уряд 3 квітня ухвалив рішення, яким дав можливість монополісту НАК "Нафтогаз України" приймати, зменшувати вартість природного газу, який відпускається безпосередньо категорією "фізичні особи", тобто побутові споживачі, теплопостачальні підприємства, виходячи із ціни, яка сформується як середньоарифметична за попередній місяць для промислових споживачів, які оплачують газ по предоплаті. Тому це питання під контролем, воно врегульовано і ніколи, ніколи український споживач більше платити, чим вартість природного газу для промислових споживачів не буде. Дякую. Від групи "Відродження" до слова запрошується Валерій Писаренко. Будь ласка. 10:19:10 ПИСАРЕНКО В.В. Шановний Володимире Борисовичу! Шановні члени уряду! У мене два питання, з якими я до вас хочу звернутися від харків'ян, які приходили до мене на прийом. прийом. Перше, це: яким чином іде і буде відбуватися в подальшому встановлення лічильників для приватних користувачів, як ця програма реалізується. І друге – стосовно монетизації. Люди зіткнулися з проблемами, коли їм спочатку потрібно сплатити всі… оплатити а після цього лише вони отримають монетизацію від держави. Яким чином ця проблема знімається? Чи ви її знаєте? І що взагалі з монетизацією? У нас місяць, я так розумію, відбувся, коли монетизація видавалась на руки. Якщо можна, в двох словах, наскільки успішною видалась ця робота, і які плани по наступних місяцях. Дякую. Шановний народний депутат Писаренко, я вам дуже вдячний за це запитання, тому що багато спекуляцій в засобах масової інформації щодо тих програм, які робить уряд. Я хочу запевнити вас, вашій особі всіх ваших виборців, виборців України, що уряд ніколи не приймає тимчасових рішень. Рішення, що стосуються монетизації субсидій, прописані Законом України "Про житлово-комунальні послуги", прийнятим Верховною Радою України. Відповідно механізм монетизації урядом прийнятий двома постановами: один – безготівковий, другий – готівковий. Ці механізми будуть існувати і надалі. Прийнятим бюджетом України коштів достатньо для забезпечення як готівкової, так і безготівкової субсидії. Тому по завершенню опалювального сезону обидва механізми субсидій будуть існувати і надалі. Тим людям, які добросовісно сплачують за житлово-комунальні послуги, отримуючи живі кошти, такі живі кошти будуть сплачуватися і надалі без будь-яких обмежень. Що стосується тих, хто матиме заборгованість, то після сплати заборгованості, тому що при наявності заборгованості їм не може бути перепризначена субсидія, але після сплати заборгованості або реструктуризації такої заборгованості їм протягом року буде виплачуватися субсидія в безготівковій формі. Жодних сьогодні… Для того, щоб підвести підсумки і сказати, наскільки це успішно, ми зможемо вам повну інформацію дати до 1 липня 2019 року, коли будуть підведені підсумки цього етапу монетизації. Дякую. Дякую вам. Від Радикальної партії до слова запрошується Олег Валерійович Ляшко. 10:22:07 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я щойно повернувся сьогодні вночі із Страсбурга, де, на превеликий жаль, вчора Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала проросійську резолюцію, яка фактично відкриває шлях до повернення російської делегації в ПАРЄ. І фактично це прелюдія до зняття санкцій антиросійських, які закінчуються в червні У європейців, які на словах розказують, як вони помагають Україні, треба ще повчитися лицемірству і зраді, яке відбувалося в Парламентській асамблеї Ради Європи. У той час, коли мільйони українців тішаться і з задоволенням спостерігають за батлом аналізів, на міжнародному фронті Україна програє, і відбувається фактично антиросійський реванш. У мене запитання до уряду: що уряд і Міністерство закордонних справ робили для того, щоб зупинити цей антиросійський реванш? фарватері ініціатором повернення російської делегації є Німеччина і Франція, які називають нас своїми партнерами, кажуть, що вони наші партнери. І вони зробили все, щоб відкрити двері російській делегації до ПАРЄ. Чи вели ви перемовини з урядами… перемовини з урядами Німеччини і Франції, чи докладали ви зусиль до зміни позиції Іспанії, Італії і інших країн, делегації яких голосували в ПАРЄ за антиукраїнську резолюцію. Що влада в цих умовах, коли в країні фактично повний бардак, що робить, щоб захистити Україну на міжнародній арені? Я звертаюсь до українців: нація, яка роз'єднана, програє без бою, незалежно від виборів, незалежно від аналізу кандидатів. Ми маємо бути разом сильними, спільними для того, щоб захищати… Дякую. Відповідь буде з двох частин, Олег Валерійович. Дякую за це запитання, я бачу вашу реакцію на те, що відбувалося в Парламентській асамблеї Ради Європи. І хочу подякувати всім депутатам, які входять… представляють Україну, за таку жорстку достатньо боротьбу – і Володимир Ар'єв, і інші депутати. Ми розуміємо, що ситуація дуже є непростою, кожен день наш ворог використовує різноманітні прийоми для того, щоб змусити і уряди… не уряди, а представників інших країн пом'якшити свою політику по відношенню до Російської Федерації. Вважаю, що наша позиція має бути більш жорсткою з точки зору як виконавчої влади, так і законодавчої. Міністерство закордонних справ – да ми постійно в контактах зі всіма нашими міжнародними партнерами і, повірте, що чого би не стосувалася наша розмова або будь-які контакти, або будь-які напрацювання, там завжди є місце засудженню агресії Російської Федерації, посилення санкцій і блокування тих їхніх гібридних інструментів, які вони використовують проти України. І завжди на порядку денному стоїть питання і Криму, і Донбасу, і наших полонених хлопців і так далі. Ви правильно сказали, це Парламентська асамблея Ради Європи і насправді це парламентський інструмент, і парламентське представництво. Тут уряд саме в цій організації не може навіть уряди інших країн, відігравати якусь особливу роль. Але разом з тим я наголошую на тому, що нам треба посилювати координацію на міжпарламентському рівні, міжурядовому рівні для того, щоби змушувати росіян виконувати всі міжнародні зобов'язання. Неприпустима присутність і участь країни-агресора в будь-яких інституціях, які сьогодні відстоюють в тому числі і міжнародне право. Я абсолютно з цим погоджуюсь, і наша позиція є категорична.

Дякую вам за те, що ви забезпечуєте перебування цього питання і російських провокаційних дій і в Парламентський асамблеї Ради Європи, і в інших міжнародних формах в полі уваги українського суспільства. В унісон з народними депутатами України, які активно протягом останніх днів протидіяли російським інсинуаціям і провокаціям в Страсбурзі, ми працювали в Брюсселі. Я буквально сьогодні вночі повернувся із засідання старших посадових осіб країн-учасниць ініціативи ЄС "Східне партнерство", і на цьому засіданні ми готували заходи, пов'язані з 10-ю річницею цього великого і довготриваючого європейського проекту по відношенню до країн-партнерів. Так от на цьому заході ті ж країни, про які ви щойно згадали, намагалися нас переконати в тому, що, зважаючи на складну внутрішньополітичну ситуацію в ЄС, вибори до Європейського парламенту, нам треба замовчати все те, що було вже ухвалено Європейським Союзом по відношенню до України, а саме Декларацію Ризького саміту НАТО про визнання європейської перспективи України, Грузії і Молдови. На що ми категорично не погодились і стояли на своїх позиціях. Я запевняю вас, що ми продовжимо у тому ж дусі і не погодимося ніколи на так званий step-back у позиції Європейського Союзу по відношенню до України. Але в цьому питанні ми дуже сильно потребуємо вашої активної допомоги і підтримки, яку ви вже надаєте, і я розраховую і надалі будете надавати дипломатичним зусиллям України в протидії російської агресії у всіх її вимірах. Дякую. Дякую. Це дуже важливо і приємно, що є спільна позиція і парламенту, і уряду проти реваншу. Тільки я хочу всім повідомити, колеги, що не тільки в Брюсселі, а в Україні, тут, в нашій державі, ми стоїмо на порозі гібридного реваншу, коли нам хочуть всі завоювання, які зробила Україна, нівелювати: НАТО – через референдум, культуру, мову, територію – за дужки. І у мене звернення теж до всіх: що ми зробили для того, і що ми робимо кожен з нас для того, щоб цього реваншу не допустити не в Брюсселі, а тут, в Києві, в серці України.

У мене питання до Міністерства внутрішніх справ. Я, на жаль, не бачу міністра внутрішніх справ, але представник, я так розумію, є. І питання наступне. Ми бачили, що відкрито кримінальне провадження щодо того ролику, який розповсюджується в соціальних мережах, де кандидата в Президенти Зеленського збиває фура. І правильно зроблено, бо маємо поважати гідність і здоров'я кожної людини. А в мене питання наступне. А які відкриті провадження і як іде розслідування по тих роликах, де безпосередньо сам Володимир Зеленський розстрілює Верховну Раду чи виступає на похоронах Президента? Дякую за відповідь. Шановний депутат, дякую за запитання. Про кримінальну справу я не знаю. у вас є можливість, то давайте зараз вийдемо після "години запитань" і зателефонуємо, і я думаю, що нам шеф кримінальної поліції сам доповість. Дякую.

і, на жаль, ми виходимо з цього опалювального сезону із значними боргами населення за спожите тепло і природний газ. Частково такі борги сформувались через те, що урядовою постановою, яка розписує, як нараховується субсидія на домогосподарства, були зменшені соціальні норми, а також є проблемні питання, пов'язані із наданням субсидій на ті помешкання, де власники не можуть фізично виписати зареєстрованих в цьому помешканні осіб. Я вважаю, що цю, і не тільки я, до речі, і мої колеги вважають, що цю постанову по закінченню опалювального сезону треба змінити і більше прав дати місцевим комісіям при місцевих департаментах і управліннях соціального захисту, щоб надати їм право врегульовувати подібні ситуації і не допускати такої значної заборгованості населення через цю проблему із субсидіями. Дякую. Рева, будь ласка. багато в чому сформована не постановою про субсидії, а незаконними діями облгазів, які ігнорують 42 постанови НКРЕКП щодо незаконного донарахування обсягів газу, які вони свавільно донарахували населенню, це мільярди гривень. Що стосується постанови про субсидії. Ви праві в тому, що немає нічого досконалого. І по закінченню опалювального сезону в постанову про субсидії будуть внесені зміни, які сьогодні Міністерство соціальної політики, до речі, опублікувало для громадського обговорення, проект цієї постанови, що стосується прав місцевих органів влади впливати на кількість зареєстрованих помешкань. І таке право надано комісіям, і воно чітко зафіксовано в самій постанові, в самому порядку. Проблеми виникають не у випадку прописки чи виписки, а у зв'язку з тим, що зареєстровані в помешканні особи живуть і працюють за кордоном, переказують сюди, за останніми даними, 14 мільярдів доларів тільки за минулий рік - це офіційні дані НБУ. І ті, хто знаходяться в їхніх домогосподарствах, не декларують ці доходи. І ми ніколи не погодимося на те, щоб дозволити виключати ці доходи із сукупного доходу домогосподарства. Я прекрасно розумію тих людей, які б хотіли б отримувати з бюджету більше, але для того, щоб отримувати з бюджету більше, потрібно декларувати чесно свої доходи або платити податки до українського бюджету. Дякую. ви говорите напевно про місто Суми. Ви говорите про заборгованість людей за тепло і гарячу воду. Хочу підкреслити, що, напевно, "Сумитеплокомуненерго" належить Сумській міській раді. І Сумська міська рада надає послуги з теплопостачання цим громадянам. Держава створила механізми обмеження ціни на газ для теплокомуненерго, тому що ви чули сьогодні, що ще донедавна ціна для промисловості була там 11-12 тисяч, а уряд обмежив ціну для ТКЕ 8,50, Крім того, ми створили механізм отримання субсидій, які розраховуються тільки з єдиного – з доходу домогосподарства. Тобто якщо місцева влада… Більше того, ми місцевій владі дали можливість, комісіям, про які ви згадали, приймати рішення захищати кожного. Ми нікого не обмежуємо. Система є одна, але якщо у людей є певні життєві обставини, я ж завжди закликаю: ставайте на сторону людей, приймайте рішення, затягуйте їх в систему субсидій. Більше того, система субсидій монетизована і буде тепер завжди видаватись тільки готівкою для людей. Тому, якщо місцева влада бачить, що у них є проблеми, що можливо цих механізмів недостатньо, внаслідок децентралізації місцеві бюджети зросли в 3, в 5 разів, вони можуть дозволити собі сьогодні через підтримку соціальної програми підтримати ще додатково от ті родини, які цього потребують, для того, щоб мінімізувати будь-які боргові навантаження. Я це робив завжди. Коли я бачив, що є певні заборгованості по конкретним людям, я завжди намагався, як міський голова колись, знайти і зрозуміти в чому проблема і допомогти цим людям, до чого я закликаю місцеву владу. До чого тут уряд? Тепло надає місцева влада, гарячу воду надає місцева влада. Уряд вже, що зміг зробити, передати через децентралізацію мільярди, Хвилину, будь ласка. 270 мільярдів. І тому треба, я вважаю, щоб і, в тому числі народні депутати, прошу вас, вникніть у місцеві проблеми і подивіться, де є все ж таки проблематика, яку можливо вирішити на місцевому рівні. В цьому і полягає децентралізація. Дуже дякую. А за людей треба і турбуватися, і переживати, і допомагати людям. Дякую. Шановні члени уряду, ви всі побачили, що 1 квітня оголилася проблема запровадження ринку електрики на Україні через оголення проблем, пов'язаних з тим, що в Україні є безнадійні боржники Такими боржниками є державні шахти, такими боржниками є величезне, величезне підприємство "Вода Донбасу". Воно є комунальним, Володимир Борисович, як ви щойно говорили, що міські ради повинні відповідати за те, що щось там, якісь проблеми, але "Вода Донбасу" має 2,4 мільярда боргів за електрику. Я хочу запитати вас, шановні члени уряду, чи ви бачите необхідність через рішення Ради національної безпеки України, сьогодні вивести "Воду Донбасу" в окрему, скажімо так, в позицію для формування тарифів і визначення механізму відшкодування боргів по електриці по "Воді Донбасу"? Бо не можна перекладати на місцеве самоврядування вирішення проблем, не можна банкрутити "Укрінтеренерго"… ГОЛОВУЮЧИЙ. Банкрутити "Укрінтеренерго", не вирішуючи або замовчуючи це питання. Також запитую, чи будемо ми бачити програму конверсії шахт державних для того, щоб люди, закриваючи ці шахти, отримали все ж таки роботу і не залишилися ні з чим. Також Борислав, який вчора було піднято питання нашої фракції по екологічній безпеці міста Борислав, також прошу і це прокоментувати, можливо, міністра Насалика. Дякую. Ну, перш за все, втілення в життя ринку електричної енергії передбачало таку категорію споживачів, які не мають змоги оплачувати. Тому і був створений ПОН , поставщик "останньої надії", у вигляді "Укрінтеренерго", який 90 діб забезпечував тих споживачів, які не мали можливості оплатити. Я так розумію, що основний акцент ви поставили на поставщиків води… На базі віце-прем'єра Зубка провелась нарада, де був запрошений і профільний віце-прем'єр, і міністр енергетики, і безпосередньо керівник "Води Донбасу". Так от, виявляється, що за 90 днів споживання електроенергії склало 270 мільйонів гривень. Вода Донбасу" збирає кожен місяць 85 мільйонів. За електроенергію за 3 місяці не оплачено жодної гривні. Хочу наголосити: жодної гривні не було оплачено! Шановні друзі, так не буває. Якщо не йде оплата електроенергії, значить, це не оплачуються твели, це не оплачується вугілля, це не може в такій системі функціонувати об'єднана енергосистема. Дякую. Дякую вам. І від "Батьківщини" до слова запрошується Сергій Євтушок. населених пунктах, де діти навчаються у три зміни. Я хочу просто задати вам просте питання: чи можете ви промоніторити ситуацію з ДФРР, який розподіляється у Рівненській області, оскільки школа Цепцевичі… вірніше, село Цепцевичі, школа, де приріст населення і природній приріст передбачає, що в наступному році піде 115 діточок до першого класу. І я, ще будучи головою районної адміністрації, започаткував проект на цю школу, але побудувати все ніяк ніхто не може. Тому що, на моє велике переконання, пріоритетність по розподілу ДФРР губернатор розподіляє не за вашим пріоритетом, який ви озвучили в ефірі, тобто не на ті школи, які потребують сьогодні будівництва або капітального ремонту. Тому я дуже просив би вас, шановний Володимир Борисович, такі школи...

Дуже дякую вам за ваше запитання. Перше, що хотів би відзначити, що приріст дітей, народжуваності, це є надзвичайно позитивний... Це суперкласно. Тому що... Абсолютно хочу підкреслити, що українців має бути більше, і це завдання всіх українців. І коли я чую про те, що зростає кількість дітей, ви знаєте, це дуже мене тішить, це дуже добра новина, і слава Богу. Що стосується освіти, ви правильно сказали, що для мене як Прем'єр-міністра, для нашого уряду освіта є пріоритетом. Насправді ми сформували достатньо, на наш погляд, якісну систему змін в самій освіті, да, і, можливо, вона непроста, але я глибоко переконаний в тому, що під лідерством нашого міністра освіти і науки Лілії Михайлівни, за нашою повною підтримкою, підтримкою Прем'єр-міністра ми зможемо впроваджувати ефективно ці зміни. В чому є питання? Питання в тому, що ми маємо забезпечити до 20-го року ліквідацію черг в дитячі садочки – раз. Друга позиція. Ми маємо розвантажити процес навчання в школах і перейти на перше... на однозмінне навчання. Хоча ми бачимо різні області, і, по-моєму, в Рівненській області 43

І для нас це дуже важливо. В тому числі для нас важлива зміна системи профтехосвіти, підготовки професійних кадрів. Я говорю про те, що це єдина система. Насправді я був нещодавно в Дніпропетровській області, і там

Це має бути приклад для інших областей. Обов'язково через Державний фонд регіонального розвитку - а в цьому році всі регіональні проекти з центрального бюджету в місцевий, з дорогами і так далі, школами, і садочками, - ми десь більше 50 мільярдів направимо на підтримку регіональних проектів. Тому я обов'язково, виходячи з ваших слів, проаналізуємо ДФРР. І є 5 ключових пріоритетів для розподілу ДФРР, в якому є в тому числі питання освіти, садочків і шкіл. І якщо ці пріоритети будуть порушені областями, такий ДФРР затверджено не буде. Наголошую на тому, маємо інвестувати в якість життя, в якість навчання, в якісні медичні послуги, якісну інфраструктуру, а не в якісь інші сумнівні проекти. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, зараз запитання від народних депутатів. Прошу усіх, хто має намір взяти участь в обговоренні від народних депутатів, взяти участь в записі. Будь ласка. Зараз першій я надаю слово для запитання Ірині Геращенко. Прошу включити мікрофон. 10:44:26 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Шановні колеги, я змушена продублювати питання шановного колеги Олексія Гончаренка. Мені дуже прикро, що немає сьогодні тут міністра внутрішніх справ

Я вітаю той факт, що заведено кримінальну справу, тому що ми маємо боротися проти мови ворожнечі. Але я хочу, щоб зараз моє це запитання сприймалося як депутатське звернення. Чи буде сьогодні так само дзеркально заведено кримінальну справу проти авторів і сценаристів фільму "Слуга народу" і виконавців головної ролі, в якому розстрілюється парламент, і потім є похорони президента. пані Савченко, нашу колежанку, за такі думки тільки вона зараз утримується в слідчому ізоляторі. І, власне, так само я хочу друге поставити запитання. Чи означає це, що за кожен тепер пост в Інтернеті буде заводитися кримінальна справа? В принципі, ми це вітаємо, щоби мову ворожнечі припинити в Інтернеті. Але чи буде це дзеркально? І прошу це сприймати як депутатський запит і отримати сьогодні таку кримінальну справу. Дякую. Ірина Володимирівна, дозвольте. Дякую вам за… ще раз за підняття цього питання. Але хочу напомнити всім народним депутатам, що основне завдання поліції – це профілактика злочинності і попередження злочину. якщо слідчий прийняв рішення, ви можете так подати нам звернення, і я думаю, що Національна поліція в законний термін дасть відповідь обґрунтовану. Я хочу вам… проінформувати народних депутатів, що під час виборчого процесу ще з 1 січня цього року уже нами зареєстровано більше 7,5 тисяч випадків з порушення виборчого процесу. Із них направлено вже й підозри пред'явлено більше сотні. Направлені ці справи до суду. І профілактика – це саме головне. Можливо, це і є заслуга якраз поліції про те, що вони заздалегідь працюють на профілактику. І тому перше коло виборчого процесу пройшло задовільно, і всім вам дякую за допомогу. Будь ласка. Отже, колеги, хочу наголосити вам, що коли відбувалися запитання від фракцій, "Воля народу" не записалася, але вони мають намір поставити запитання, тому я їм поза тими 20 хвилинами прошу додати, даю змогу задати запитання, а потім розпочнеться 20 хвилин. Мельничук, будь ласка. У мене запитання до Прем’єр-міністра. Володимир Борисович, я ще з 14-го року слідкую за використанням готелю "Козацький" і багато задавав депутатських запитів. І нарешті ми отримали аудиторський звіт по використанню готелю. Так-от, там 32 мільйони збитків нанесли, чиновники Міністерства оборони нанесли збитків. До яких пір Міністерство оборони буде управляти непрофільними активами і наносити збитки державі? Що стосується тих військовослужбовців, які проживають в готелі, є, прийнято рішення по переселенню їх в інше приміщення і, скажімо, з проживанням проблем не буде. До яких пір буде продовжуватись свавілля і розкрадання державного майна і нанесення збитків державі? Дякую. Прошу рахувати це депутатським запитом. депутат, шановні народні депутати, питання щодо готелю "Козацького", воно знаходиться на особистому контролі, ним займається міністр оборони України. На тому тижні відбулися зустрічі із групою народних депутатів, які обговорювали питання щодо готелю "Козацького". Я впевнений, що воно буде вирішено встановленим порядком. Домовленості є, тому ми розраховуємо на позитивне вирішення цього питання. Дякую. Дякую. Отже, розпочинаємо запитання від народних депутатів. Силантьєв передає слово для запитання Ігорю Мосійчуку, будь ласка. Шановний Володимир Борисович, в мене запитання безпосередньо до вас. Всім відомо, що в країні зараз відбувається хаос і анархія. Найбільше від цього страждають українські селяни. Масові рейдерські захоплення сільськогосподарських підприємств не дивина взагалі. Вчора в Васильківському районі Київської області, в селі Вільшанська Новоселиця рейдери, яких очолює депутат обласної ради київської Леонід Глиняний від "Блоку Петра Порошенка" захопили сільськогосподарський кооператив. "Тітушки" селян били, сільську раду захопили, і повністю люди лежать під технікою зараз, не випускають. У мене таке питання до вас. Коли уряд підтримає і виступить промоутером наших законодавчих ініціатив, пакету наших законодавчих ініціатив, Олега Ляшка і Радикальної партії, антирейдерських, які зупинять це рейдерство? Коли Міністерство юстиції припинить дивитися скрізь в "рожеві окуляри" на рейдерські захоплення в Україні, особливо в аграрному секторі? Дякую. Дуже дякую за ваше запитання. Перше. Моє відношення до таких так званих "тітушок" ви знаєте: обличчям в підлогу. І хочу вам сказати, що керівник Національної поліції Князєв спільно зі спецпідрозділами Національної поліції виконує це майже бездоганно. І всі ті випадки, де є от такі нападки "тітушок", зброї і так далі, їх всіх кладуть лицем у підлогу, арештовують, затримують, і поліція тут діє достатньо жорстко. Я хочу сьогодні на всю Україну ще раз закликати, по-перше, подякувати Національній поліції; а, по-друге, закликати: жорстко обличчям в підлогу. По-російськи: жестко мордой в пол. Ніхто не має права порушувати право на приватну власність, більше того, виходити і застосовувати силу проти будь-кого. Це перша позиція. Позиція номер два, що стосується ваших ініціатив. У нас діє комісія по антирейдерству, в якій працює Перший віце-прем'єр-міністр, її очолює, і міністр юстиції. Будь ласка, надайте пропозиції, які ви вважаєте першочерговими, ми їх проаналізуємо, із задоволенням підтримаємо на посилення відповідальності у цій сфері. Є повна підтримка, наголошую на тому, уряду України, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з точки зору жорсткого наведення порядку

Київської міської влади понад 500 сімей звичайних українців можуть залишитися без житла, тому що в Дарницькому районі жилмасив Осокорки-Центральні київська влада незаконно забирає у будівельника ділянку, яка відведена, є всі дозволи, є будівництво, люди сплатили кошти за квартири, і хочуть повністю завадити їм можливість отримати квартири. Це незаконно, це несправедливо, це руйнує інвестиційний клімат в країні, який має бути пріоритетом для всіх гілок влади. Тому ми з Олегом Ляшком і нашою командою зареєстрували проект Постанови про захист прав, законних інтересів цих громадян. Сьогодні вони під Верховною Радою, подивіться, вони сьогодні проводять мітинг. Тому треба захистити їх інтереси. Просимо дати доручення всім силовим структурам розібратися з цією незаконною ситуацією, припинити рейдерство. Легальне будівництво має бути завершено, громадяни мають отримати своє законне житло. Дякую за ваше запитання. Оскільки це стосується Київської міської ради, я звернусь за результатами вашого звернення офіційно до Київського міського голови до Віталія Володимировича Кличка. І, якщо буде потрібно, ми побачимо, так же паралельно до правоохоронних органів. Але я глибоко переконаний в тому, що звернення до міського голови має бути достатнім для того, щоб він об'єктивно розібрався. Я не знаю деталей, але я звернусь, щоб детально розібралися і максимально вжили заходів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Наступні Южаніна і Козаченко передають слово для виступу Тетяні Чорновол. Будь ласка, 2 хвилини, пані Тетяна. В мене питання до міністра оборони, до Міністерства оборони, навіть не скільки питання, скільки запит. Це дуже актуальний запит в умовах нинішньої президентської кампанії, тому що ми вибираємо Президента, Верховного Головнокомандуючого, захисника України, захисника суспільства. І в ЗМІ пройшла тривожна інформація, що один з кандидатів не готовий брати на себе функції захисника. Мова іде про те, що начебто у 2014 році пан Зеленський відмовився від призову, тобто відмовився виконувати функції захисника. І тому почути відповідь, офіційну відповідь на це питання зараз для суспільства надзвичайно важливо. Треба підтвердити або спростувати дану інформацію якомога швидше. Тому я зараз передаю цей запит. Знову-таки хочу сказати, що ухилення від виконання військового обов'язку – це кримінальна справа. Також хотілося б почути питання, чи порушена з цього, якщо це правда, чи порушена з цього приводу кримінальна справа, адже мова йде про такий злочин, як дезертирство. Дякую за увагу. І зараз я передам запит. Я дякую за запитання. Ми сьогодні постараємось вам надати відповідь на депутатський запит і, в принципі, всю інформацію викладемо встановленим порядком. Дякую. У мене питання до Прем'єр-міністра пана Гройсмана. Шановний Володимир Борисович, 14 квітня 2016 року було обрано ваш уряд. Скажіть, будь ласка, за 3 роки всі, ну, практично наші досягнення і, можливо, ваші недоліки в роботі. От це єдине таке питання, яке сьогодні турбує багатьох наших людей, виборців. Будь ласка. Це надзвичайно глибоке питання. Я хочу сказати, що так за 2 хвилини в межах регламенту не відповісиш. Дійсно, у неділю буде 3 роки, як у цій залі був обраний наш уряд. І думаю, що українські громадяни дуже добре знають і розуміють, наскільки ці 3 роки були дуже непростими і важкими. Але як ми прожили, ми знаємо, тепер важливо, як країна буде жити далі. І от далі вона має жити в дуже чітких пріоритетах: в пріоритетах економічного зростання, зростання якості життя людей, зміни системи, утвердження ефективної системи управління державою і капітального ремонту країни, яким ми займаємось. Обов'язково нам буде потрібна підтримка українського парламенту. я думаю, що все саме цікаве ще тільки попереду. Дуже дякую за ваше запитання. Буглак Юрій Олександрович передає слово для запитання депутату Вітку. 10:57:25 ВІТКО А.Л. Шановний Прем'єр-міністр, шановні урядовці! Хочу звернутися до Прем'єр-міністра України. Шановний Володимир Борисович, звертаюсь до вас з кричущою ситуацією. Ситуація, яка склалась в навчально-виховному комплексі селища Нові Санжари Полтавської області, яка опинилися на межі закриття. Там навчається близько 900 дітей та 140 вчителів. Школі бракує півтора мільйона гривень на покриття обов'язкових витрат до 2019 року. Створенна ОТГ на баланс школи поки що не взяло, а районний бюджет не має коштів, таких коштів. Ці кошти потрібні на заробітну платню технічних працівників, за комуналку та інше. Я завжди знаю, що ви підтримуєте питання дітей і питання освіти. Прошу вас сприяти виділенню коштів на утримання опорної школи у Нових Санжарах, щоб наші діти не залишилися на вулицях. Знаю, що ви не залишите сам на сам дітей. Дякую за увагу. Бачимо, хто підтримує олігархів, а хто дійсно людей. Дякую вам. Дуже дякую. Передайте своє звернення, ми подивимося, тому що розподіл видатків відбувається через або району раду, або через об'єднану територіальну громаду. Можливо, тут не стільки питання про гроші, а про перерозподіл грошей між цими бюджетами. Передайте, ми опрацюємо. Дякую. Немировський Андрій Валентинович. 10:58:45 НЕМИРОВСЬКИЙ А.В. Шановний Володимире Борисовичу, доброго дня! Прошу пояснити, як у правовій країні Кабінет Міністрів допустив масові порушення чинного законодавства України з питань пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб унаслідок прийняття урядом Постанови 103. Значно зменшено розмір їхніх пенсій після перерахунку та ще надіслали їм "листи щастя" про нібито збільшення пенсійних виплат з 1 січня 19-го року. До речі, пункти 1, 2 цієї постанови визначні нечинними. В мене запитання. Як уряд буде впорядковувати це питання на державному рівні? А також чому не виконується рішення судів іменем України? Дякую. Шановний народний депутат Немировський, хочу звернути вашу увагу, що саме уряд, який ви зараз критикуєте, був ініціатором, ініціатором підвищення пенсійного забезпечення для наших військових. І в той час, коли підвищення для всіх громадян України внаслідок пенсійної реформи склало в середньому близько 500 гривень, було прийняте рішення уряду на початку 2018 року про поетапне підвищення пенсії військовослужбовцям, іншим представниками силових органів. При чому це підвищення в першому етапі, з 1 січня 18-го року, в середньому склало 1500 гривень, з 1 січня 2019 – більше 750 гривень додатково, і з 1 січня 20-го року – ще більше на 750 гривень. Таким чином пенсійне забезпечення поетапне повинне збільшити пенсії наших силовиків вдвічі. На жаль, таких успіхів ми не можемо сказати щодо підвищення пенсій цивільних осіб, тому що можливості Пенсійного фонду не такі, як би нам хотілося. темпи зростання пенсій військовослужбовців значно вищі, ніж зростання пенсій цивільних осіб. Я розумію те, що хотілось би більше, але більше можливо тільки тоді, коли є відповідні фінансові можливості. Уряд не страждає популізмом і всі свої дії корелює з тими можливостями державного бюджету і Пенсійного фонду, які є на сьогоднішній день. Дякую.

Прем`єр-міністра Володимира Борисовича. Чи ви ознайомлені з Держаудитслужбою, яка зробила звіт по діяльності Акціонерного товариства "Укртрансгаз", яке за роки, 17 – 18-й рік, зазнало збитків тільки 17-й рік – 24 мільярди гривень, а за 18-й рік – майже 30 мільярдів гривень. мене дивує те, що після таких нанесених збитків, а це акціонерне товариство є в структурі НАК "Нафтогазу", яке наносить державі такі величезні збитки. А після того, такого чиновника як Коболєв Наглядова рада в черговий раз назначає і погоджує. Чому ви не можете розпустити цю Наглядову раду, яка покриває нанесення державі таких величезних збитків, заганяють державні підприємства в банкрутство, а натомість собі призначають величезні заробітні плати і космічні премії, не збільшивши жодним чином видобуток природного газу, залишаючи Україну надалі залежною від імпорту, не зменшуючи, уряд не веде політики зменшення споживання природного газу. Тобто як після цього можна залишати таких чиновників на посадах? Дякую. 11:02:34 ГРОЙСМАН В.Б. Національна акціонерна компанія є по суті монополістом, і я думаю, що ви знаєте мою абсолютно жорстку позицію по відношенню до цієї монополії. Тому що, на мій погляд, національна компанія має не тільки займатися гонитвою за надприбутками, а й виконувати інші важливі державні функції. В квітні місяці – термін звіту відповідно до Закону "Про акціонерні товариства" наглядових рад, і ці всі матеріали, про які ви щойно сказали, вони будуть теж проаналізовані урядом для прийняття відповідних рішень, і це є наша принципова позиція. Дякую за ваше запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Мельничук Іван Іванович. Колеги немає в залі, так? Тоді, будь ласка, Веселова. Передає слово для запитання Ганні Гопко, Доброго дня, шановний очільнику уряду і урядовці! В мене дуже важливе питання. Я хотіла, щоб країна відволіклася трішки від аналізів і подумали про наше майбутнє. Скажіть, будь ласка, який план уряду, якщо газовий контракт не буде підписано до 2020 року, і Росія припинить постачання, і транзит газу територією України, і надаватиме газ країнам ЄС з газосховищ в Європейському Союзі? У нас є технічні можливості викачувати газ зі сховищ, якщо російський газ не транспортується взагалі, якщо буде такий план від Росії? І друге. Коли в парламент буде передано зміни до додатку 27 до Угоди про асоціацію щодо поглиблення співпраці у газовому секторі, який має бути ратифіковано негайно? Європейський Союз погодив зі свого боку і чекає на Україну. Тому я думаю, що в питаннях будівництва "Північного потоку-2" Україна вже мала би мати план "Б" і скликати засідання РНБО, щоб мати гідну відповідь на випадок Кремля і його підступних планів. Дякую. Дякую за ваше запитання. Що стосується змін до угоди, то ми отримали буквально нещодавно рішення Єврокомісії з цього приводу, і ми зараз працюємо, проходимо внутрішні процедури для поглиблення інтеграції в енергетиці між ви знаєте, це один з чотирьох пріоритетів, який ми оголошували під час саміту, який відбувався наприкінці грудня… Для нас зрозуміло, що Росія і далі буде використовувати всі можливості для блокування роботи української газотранспортної системи. Ми маємо все зробити для того, щоби відповідати європейському законодавству і бути повністю інтегровані в енергетичну систему, для цього нам потрібно пройти процес сертифікації. При укладання нового контракту з менеджментом компанії ми поставили дуже жорсткі умови щодо продовження контракту на транзит або продовження транзиту. На сертифікацію по європейському законодавству самої газотранспортної системи України, що має як… визначено як ключовий показник ефективності. І, безперечно, є план "Б" на випадок, якщо Росія вдасться до інших дій. Хоча питання є дуже складне, дуже непросте. І я вважаю, що НАК "Нафтогаз України", його менеджмент, вони достатньо відстали по виконанню того плану, який був затверджений урядом щодо відокремлення газотранспортної системи в окрему юридичну структуру, яка буде відповідати європейському законодавству, який був ухвалений українським урядом 1 липня 2016 року. Відповідно, тут є питання, за яке ми будемо теж запитувати з менеджменту за невиконання завдань, поставлених урядом. Дуже дякую за ваше запитання. Дякую вам. Колеги, і заключне запитання. Саврасов Максим Віталійович передає слово для запитання Співаковському. Будь ласка, Співаковський. Доброго дня, шановні колеги, Володимир Борисович! Як ви знаєте, 10 квітня ми разом з Кабінетом Міністрів України, разом з профільним Міністерством освіти і науки України провели парламентські слухання на тему: "Збалансований розвиток людського капіталу". Я хочу, по-перше, подякувати. Жаль тільки, що Мінфін не оголосив своєї позиції, я думаю, на таких парламентських слуханнях це важливо. Зараз ми закінчуємо опрацьовувати відповідні матеріали. Там будуть серйозні рекомендації, які зроблені разом. Володимир Борисович, я звертаюсь до вас, все-таки дуже уважно подивитися всі матеріали, бо вони зроблені і разом з Президентом України Петром Олексійовичем Порошенка, разом з Лілією Михайлівною Гриневич, разом з МЕРТом. І ми хотіли би отримати там абсолютно конкретні відповіді. Молодь чекає що буде зі стипендію. Молодь чекає як ми дивимося на заробітні плати наших вчителів, вихователів дошкільної освіти. Ці питання є ключовими, бо коли є розрив в зарплаті вчителі в 2 рази менше ніж поліцейського, це не є нормальним. чи думаєте ви знайти рішення цих проблем і все-таки врахувати ті речі, які будуть записані в парламентських слуханнях? Дякую за відповідь. дуже дякую вам за поставлені питання. Зрозуміло, що є громадські слухання і рекомендації громадських слухань. Беззаперечно, ми будемо... ми будемо, беззаперечно, їх розглядати для того, щоб опрацьовувати. Наш пріоритет є одним - має бути відповідний рівень забезпечення в освіті як доступу до освіти, так і гідної оплати праці працівників освіти. І ви знаєте про те, що для мене це є непусті слова і для міністра освіти теж, і для уряду в цілому. Тобто що ми зробили? Ми з 1 січня 17-го року підвищили зарплату українським вчителям на 50 потім ще на 25 відсотків. Чи це є достатньо? Ні, але це один із самих великих кроків, напевно, з часів нашої незалежності по підвищенню заробітних плат саме в освіті. Потім в цьому році на 20 відсотків для наукових кадрів, тобто ми... науково-педагогічних, тобто ми рухаємося. Єдине наше обмеження полягає тільки в можливостях українського бюджету. Тому що ми чули сьогодні і питання пенсійного забезпечення, і питання підтримки субсидій, і питання інфраструктурних проектів і так далі. І тут має бути розумний баланс. Але один із ключових пріоритетів – це фінансування і заробітної плати, в тому числі і фінансування заробітних плат тим працівникам освіти, які фінансуються з місцевих бюджетів. Тому для мене це є близькі проблеми абсолютно, і вони є на порядку денному. І ми готові вишукувати можливості для того, щоб їх вирішувати і в подальшому. Дуже дякую за ваше запитання. Дякую вам. Отже, "година запитань до Уряду" завершена. Подякуємо Прем'єр-міністру Гройсману і членам уряду за діалог в залі. Дякуємо вам. І, шановні колеги, я нагадую, у нас є заява на перерву, але перед тим я зроблю коротке оголошення. Шановні колеги, сьогодні, 12 квітня, 107-й день народження відзначає найдавніша і найчисельніша молодіжна організація "Пласт" національна скаутська організація України. І я хочу, щоб ми всі привітали наших пластунів з тою великою подією. (Оплески) У найскладніший момент нашої історії, коли розпочалася російська агресія, сотні вихованців "Пласту" пішли добровольцями на фронт. П'ятеро пластунів віддали своє життя в боротьбі за Україну на Донбасі. Їм наша вічна пам'ять і вічна слава! Зараз вони у небі, тримають пластову варту над Україною. Щиро вітаю з Днем "Пласту"! Вітаємо, колеги! Зараз, я нагадую, у нас заява від двох фракцій на перерву. І, колеги, від "Опозиційного блоку", "Відродження", Писаренко, ви виступаєте? Запрошую до виступу Валерія Писаренка.

Дякую. Шановні колеги, шановні громадяни України! Третій тиждень закінчився роботи парламенту над Законом про мову. Ми три тижні даємо поради, яким чином все ж таки проявити повагу до людей, які живуть на території України. Більше 130 національностей, які проживають на нашій території, сьогодні не можуть зрозуміти, чому парламент, який, на жаль, має найнижчий рівень довіри в суспільстві, сьогодні хоче нав'язати в усі сфери суспільного життя зобов'язання говорити лише однією мовою. І якби це мова йшла про державний сектор, то ми б, напевно, жодним чином не критикували, не давали б пропозиції, а відразу всі взяли і проголосували, адже Конституція України і рішення Конституційного Суду, яке було на на обговорення статті 10 Конституції, чітко зазначив, що, дійсно, в державному секторі держава встановлює обов'язок говорити українською, використовувати українську. Але якщо подивитися далі, то стаття 10 Конституції говорить про одне, що держава забезпечує функціонування державної мови, і в усіх сферах життя вона популяризує українську мову, але при цьому вона гарантує те, що російська мова, інші мови в Україні використовуються вільно в усіх сферах суспільного життя. Що це означає? Повага до людей означає, що ви не будете вимагати від них, якою мовою він говорить в кафе, в ресторанах, якщо він вийшов попити кави з колегами. А в цьому законі, якщо він буде ухвалений в цій редакції, нас знову обманюють: прибрали інспекторів, але фактично всі повноваження передали Уповноваженому захисту державної мови, який буде контролювати всі сфери (і державну, і недержавну) і приходити, дивитися, на якій мові там розмовляють. Якщо, не дай Боже, офіціант не на тій мові скаже щось в кафе, то після цього штраф. Що це за каральна установа формується, яка буде слідкувати за тим, якою мовою говорять люди. якщо ми не хочемо, щоби у нас створилися структури, які будуть крутішими ніж Генеральний прокурор, і люди будуть із задоволенням іти працювати уповноваженими, тому що контролюватимуть все, то нам потрібно направити цей законопроект на повторне друге читання, і зробити його так, щоб люди відчули, що парламент поважає виборців, поважає людей, які живуть в цій країні і хочуть її бачити процвітаючою. Дякую. Дякую вам, шановний колего, за виступ. Шановні колеги, зараз, згідно Регламенту роботи Верховної Ради України, у нас час для оголошення депутатських запитів. президії надійшло 203 запити від народних депутатів України. І зараз колеги запитують, чи буде в нас час для оголошення виступів від тих народних депутатів, які не задоволені відповідями, які надійшли на їх попередні запити. перерву оголосимо рівно о 12 годині, якщо встигнемо раніше зачитати 202 запити, 203 запити, то, звичайно, час залишиться. Якщо ні, я прошу з повагою поставитися до того, що о 12 годині маємо оголосити перерву. Добре? Дякую за розуміння. І я починаю оголошувати запити. Отже, надійшли запити, в тому числі і до Президента України. Як ви знаєте, при розгляді запитів до Президента спершу поіменно голосується підтримка запита. Отже, запит до Президента України. Світлани Заліщук до Президента України щодо підстав для скасування санкцій до окремих юридичних осіб за Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 19-го року, введеним в дію Указом Президента України № Прошу, шановні колеги, підтримати направлення запиту. Немає потенціалу, тільки 20 народних депутатів підтримали цей запит. Тому рухаємося далі. Віктора Развадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо забезпечення учнів Сінгурівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Віктора Развадовського до голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо надання матеріальної допомоги Лавренюку Миколі Павловичу - учаснику АТО, мешканцю села Волосівка Чуднівського району Житомирської області на ендопротезування кульшових суглобів. Борислава Розенблата до Прем'єр-міністра щодо встановлення населенню індивідуальних лічильників природного газу за рахунок коштів газорозподільного підприємства. Борислава Розенблата до голови Антимонопольного комітету України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо можливих порушень вимог чинного законодавства зі сторони газорозподільного підприємства. Тетяни Чорновіл до міністра оборони України Полторака і заступника Генерального прокурора України головного військового прокурора Матіоса щодо проведення перевірки обставин, пов'язаних з ухилянням від призову на строкову військову службу до Збройних Сил України громадянина України Зеленського. Олени Сотник до Генерального прокурора України щодо надання інформації про виділення матеріалів досудового розслідування із кримінального провадження №12013220540000400. Дмитра Лубінця до міністра закордонних справ України стосовно фінансування заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, що проживають за кордоном. Михайла Бондаря до Генерального прокурора України щодо перевірки об'єктивності розслідування кримінального провадження від 10 листопада 2017 року за фактом зловживання службовим становищем працівниками правоохоронних

щодо можливих неправомірних дій окремих посадових осіб ПАТ "Сумигаз" та необхідності забезпечення стабільного функціонування газорозподільної системи Сумської області. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо врегулювання питання реорганізації Державної установи "Український науково-дослідний протичумний інститут імені Іллі Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України". Ірини Геращенко та Марії Іонової до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо проведення моніторингу та узагальнення результатів аналізу публічних фактів, зокрема, публічних висловлювань, що містять ознаки дискримінації, розпалювання ворожнечі і ненависті, а також інших порушень прав людини, з боку кандидата у Президенти України Володимира Зеленського у його публічній діяльності. Ірини Геращенко та Марії Іонової до Прем'єр-міністра щодо вжиття центральними органами виконавчої влади невідкладних заходів з протидії публічним висловлюванням, що містять ознаки дискримінації, розпалювання ворожнечі і ненависті, а також іншим порушенням прав людини, з боку Володимира Зеленського у його публічній діяльності. Євгена Дейдея до голови Державної казначейської служби України щодо захисту прав і свобод громадянина Віктора Бондаревського, порушених внаслідок невиконання відповідальними службовими особами особами Державної казначейської служби рішення суду, що вступило в закону силу. Дмитра Голубова до Генерального прокурора щодо протидії захопленню державного та приватного майна. Геращенко до голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо вжиття заходів з недопущення використання телерадіоорганізацій для поширення публічних висловлювань, що містять ознаки дискримінації, розпалювання ворожнечі і ненависті, а також інших порушень прав людини з боку Володимира Зеленського. Олеся Довгого до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення пільгових міжміських перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Мустафи Найєма до Генерального прокурора щодо внесення відомостей про вчинення злочину у Єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Мустафи Найєма до Генерального прокурора України щодо списку осіб, які не повинні зазнати кримінального переслідування. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра стосовно невиконання і недотримання вимог частини 12 пункту 4 4 статті 9 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" керівництвом Міністерства охорони здоров`я України, щодо укладення контракту з генеральним директором Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" Борисом Тодуровим. Дмитра Шпенова до міністра юстиції щодо врегулювання окремих питань діяльності нотаріусів. Максима Бурбака Бурбака до міністра освіти щодо забезпечення закладів освіти Чернівецької області комп'ютерною технікою та доступом до мережі Інтернет. Сергія Мельника до міністра освіти і науки щодо надання директору Хмельницького професійного ліцею електроніки довіреності Міністерства освіти і науки. Ірини Констанкевич до міністра освіти і науки щодо виконання вимог Закону України "Про освіту" стосовно забезпечення доступності певної, повної загальної середньої освіти. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра щодо здешевлення вартості Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра щодо оплати праці медичного персоналу середньої ланки, який працює в сільській місцевості. до міністра фінансів щодо фінансування санаторно-курортного лікування громадян, віднесених до категорії 1 та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів, Публічного акціонерного товариства "Укрпошта", Національної поліції, Державного агентства лісових ресурсів, Державного агентства автомобільних доріг, Міністерства регіонального Білогородської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської міської державної адміністрації, Київської обласної державної адміністрації, Публічного акціонерного товариства «Київобленерго», Миколаївської міської ради щодо необхідності вжиття дієвих заходів для належного надання житлово-комунальних послуг в різних регіонах Олександра Кірша до Прем'єр-міністра України, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо злочинних дій посадових осіб регіональної газової компанії ПАТ "Харківміськгаз" по відмові у встановленні індивідуальних лічильників газу в місті Харкові. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, голови Житомирської облдержадміністрації

комісії прокурорів, Генпрокурора щодо проведення службового розслідування стосовно наявності правових підстав, а також з'ясування причин отримання у 2017 році права на безоплатне користування двома житловими приміщеннями (квартирами) у місті Києві, що знаходяться в елітних районах Києва, Банником Олександром Сергійовичем, який є процесуальним прокурором у політично вмотивованій та сфабрикованій Генеральною прокуратурою України справі по обвинуваченню народного депутата України Савченко Надії Вікторівні. Юрія Павленка до Першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку щодо надання інформації з питань реалізації в Україні проектів міжнародної допомоги з питань захисту прав дітей. Юрія Павленка до міністра освіти, Першотравенського міського голови, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо забезпечення дотримання прав дитини з особливими освітніми потребами. Романа Мацоли до голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця", міністра інфраструктури щодо збереження трудового колективу

з резервного фонду Державного бюджету України для капітальних робіт по ремонту покрівлі навчального корпусу, лабораторного корпусу та студентського гуртожитку Новороздільського політехнічного коледжу. Артема Вітка до Прем'єр-міністра щодо необхідності дофінансування навчально-виховного комплексу у Нових Санжарах Полтавської області у розмірі 1,5 мільйони гривень. Павла Кишкаря до прокурора Київської області щодо повернення земельної ділянки. Максима Полякова до Прем'єр-міністра щодо перевищення повноважень посадовими особами Міністерства охорони здоров'я, що призвели до завдання істотної шкоди державній системі вищої медичної освіти. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра стосовно протиправних дій посадових осіб, які призвели до приховування Єдиного списку товарів подвійного використання, що експортуються та тимчасово вивозяться з України та інформації щодо використання з метою уникнення доступу до цієї інформації Віталія Гудзенка до Прем'єр-міністра щодо необхідності виділення коштів додаткової дотації на покриття витрат по виплаті заробітних плат працівникам освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери Володарського, Ставищенського, Таращанського, Тетіївського районів Київської області. Віталія Гудзенка до голови Київської обласної держадміністрації щодо виділення коштів з обласного бюджету Київської області для проведення ремонтних робіт спортивно-музейного комплексу "Володарського професійного аграрного ліцею". Максима Бурбака до Прем'єр-міністра, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо притягнення до відповідальності облгазів за незаконні нарахування газу споживачам. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра щодо захисту прав батьків, які є фізичними особами-підприємцями відповідно до Програми компенсації вартості розвивальних дитячих гуртків, дитячих садочків та інших програм навчання. Анатолія Денисенка до міністра соцполітики щодо необхідності удосконалення Урядової програми "Муніципальна

Василя Петьовки до Прем'єр-міністра України щодо усунення перепон у лікувальній діяльності дочірнього підприємства "Санаторій "Поляна" Свалявського району Закарпатської області. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо виконання заходів Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 11-20-й роки. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо ефективного використання доходів від екологічного податку. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до начальника Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області щодо встановлення світлофорного об'єкту в селі Шатава Дунаєвецького району Хмельницької області на трасі міжнародного значення Н-03 Житомир - Чернівці. Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра, голови Антимонопольного комітету України щодо врегулювання питання тарифікації послуг операторів мобільного зв'язку. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра щодо необхідності забезпечення

Порядку видачі посвідчення встановленого зразка для ветеранів ОУН і УПА у зв'язку із наданням їм статусу учасників бойових дій. щодо необхідності розгляду законопроектів №9518 та 9519 спрямованих на спрощення розмитнення та оподаткування автомобілів з іноземною реєстрацією. Олега Кулініча до Пенсійного фонду щодо виплати пенсії на дітей у зв'язку з втратою годувальника. Валерія Писаренка до Голови Верховної Ради щодо відновлення порушених прав колишніх колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо скасування зменшення розміру державних соціальних стандартів, які використовуються при визначені розміру субсидії. Наталії Веселової до Голови СБУ щодо незадоволення відповіддю на депутатське звернення стосовно діяльності місцевого Карлівського телеканалу – Товариство з обмеженою відповідальністю телерадіооб'єднання "Контакт". Наталії Веселової до голови Київської міської державної адміністрації щодо не виконання рішення Київської міської ради від 15 листопада 2018 року року № 47/6098 "Про першочергові заходи з принципового підвищення якості житлових послуг та дієвого механізму контролю та неухильного надання цих послуг своєчасно та у повному обсязі". Ігоря Попова до Кабінету Міністрів щодо встановлення єдиних підходів до формування державної політики по оплати праці в Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ статусу національного. Світлани Заліщук до міністра оборони стосовно отримання Міністерством оборони фінансування від компанії "Roshen". Василя Яніцького до Прем'єр-міністра, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони

Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра щодо необхідності вжиття заходів щодо виконання пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників". Тетяни Острікової до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо системних порушень в діяльності ТОВ "Преміум Пакет ГМБХ енд КО.КГ". Тетяни Острікової до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби щодо надання інформації про власників приміщень в яких функціонують митні пости митниць ДФС. Сергія Рудика до виконуючого обов'язки Смілянського міського голови щодо проведення у місті Сміла місячника з благоустрою дитячих ігрових та спортивних майданчиків, благоустрою прилеглих до них територій. Сергія Рудика до Кам'янського міського голови Черкаської області щодо стану реалізації проекту регіонального розвитку "Розбудова та облаштування туристичного об'єкту "Тясминський каньйон" в місті Кам'янка, Черкаської області", який реалізується за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України. Вадима Кривохатька до голови Національної поліції, Генерального прокурора щодо можливості зловживання службовим становищем керівництвом Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області. Вадима Кривохатька до міністра екології та природних ресурсів щодо системних порушень екологічного законодавства. Андрія Шипка до міністра соцполітики щодо розгляду пропозиції голів ОСББ міста Нікополя про внесення змін до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Віктора Вовка до голови Рахункової палати щодо приведення діяльності Рахункової палати у відповідність до Конституції України та законодавства України. Віктора Вовка до міністра екології та природних ресурсів щодо можливого покривання екологічних та корупційних злочинів посадовими особами Державної екологічної інспекції України. Юрія Бублика до віце-прем'єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про порушення прав мешканців гуртожитку у провулку Монтажному, будинок 4, у місті Полтаві відмовою його власника передачі в комунальну власність, спонукання їх до виселення через відключення інженерних мереж та приведення будівлі у непридатний для проживання стан. Юрія Бублика до виконуючого обов’язки міністра аграрної політики і продовольства, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, тимчасово виконуючого обов'язки голови Полтавської облдержадміністрації про масове припинення ПАТ "Полтаваобленерго" електропостачання у житлові будинки на вулиці Небесної Сотні у місті Полтаві через заборгованість ДП "Полтавський комбінат хлібопродуктів", порушення прав мешканців

міністра оборони щодо надання інформації про ситуацію в Україні з виробництвом, імпортом та експортом озброєння та товарів військового призначення.

стану виконання рішення Конституційного Суду України від 28 грудня 14-го року № 76-III, Указу Президента України від 5 липня 18-го року № 196/2018 та інших нормативно-правових актів стосовно соціального захисту постраждалих осіб внаслідок Чорнобильської катастрофи та відновлення їх соціальних Руслана Демчака і Олександра Ревеги до голови Житомирської облдержадміністрації, голови Вінницької облдержадміністрації щодо фінансування ремонту автомобільної дороги Т-06-06 "Бердичів - Іллінці" в рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 19-му році. Руслана Демчака до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації щодо необхідності невідкладного забезпечення хворих на онкологічні Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра, голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо недопущення закриття локомотивного депо "Шепетівка" в місті Шепетівка Хмельницької області, яке забезпечує роботою значну кількість мешканців цього міста та району та недопущення масового звільнення працівників цього підприємства. Оксани Білозір до голови правління акціонерного товариства "Універсал Банк" щодо сприяння врегулюванню ситуації по договору про надання кредитних послуг, укладеним ПАТ "Універсал Банк" з ТОВ "Орізон". Олексія Гончаренка до голови Нацполіції України, Генпрокурора стосовно взяття на особистий контроль реєстрації кримінального провадження і проведення досудового

заступника голови Національної поліції України - начальника Головного управління Національної поліції у місті Києві, начальника Головного управління державної фіскальної служби у місті Києві, голови Київської міської державної адміністрації щодо незаконного функціонування гральних автоматів у Деснянському та Дніпровському районах міста Києва. Борислава Берези до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо забезпечення належних умов надання медичних послуг мешканцям Деснянського району міста Києва. Юрія Мірошниченка до Національного банку України щодо звернення громадянки Раїси Борщевої стосовно нарахування АТ КБ "Приватбанк" штрафних санкцій за кредитом, що у десятки разів перевищують його тіло. Юрія Мірошниченка до Міністерства внутрішніх Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України щодо звернення адвоката Костянтина Більцана стосовно перевірки законності його кримінального переслідування та неналежного розслідування ряду інших кримінальних проваджень. Павла Дзюблика до голови Державної служби геології та надр України, міністра екології та природних ресурсів України щодо порушення законодавства Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра України щодо внесення змін до правового режиму розпорядження та використання земель на території Народицької селищної об’єднаної територіальної громади Житомирської області. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо необхідності протидії стрімкому зростанню захворюваності на кір. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра України, глави Адміністрації Президента України, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, міністра внутрішніх справ України, директора Державного бюро розслідувань, Генпрокурора України щодо порушення прав та свобод громадянина та перешкоджання діяльності народного депутата України.

голови Рівненської облдержадміністрації щодо вирішення питання соціальної справедливості. Юрія Вознюка до Кабінету Міністрів України щодо грошового забезпечення сімей, які усиновили дітей або мають на утриманні прийомних дітей різної форми виховання. Юрія Вознюка до Кабінету Міністрів України щодо недостатнього рівня державної субвенції на соціально-економічні компенсації ризиків населення, яке проживає в зоні спостереження. Артура Мартовицького до Прем'єр-міністра України щодо поновлення пільг та компенсаційних виплат громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Павла Різаненка до Прем'єр-міністра України, голови правління Пенсійного фонду України, міністра соціальної політики України щодо необхідності прийняття "Порядку отримання внутрішньо внутрішньо переміщеними особами сум соціальних виплат, не виплачених за минулий період". Романа Семенухи до Прем'єр-міністра щодо врегулювання ситуації, яка склалася навколо Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка та недопущення дій, які перешкоджають належному функціонуванню та розвитку театру. Романа Семенухи до члена правління, який тимчасово здійснює повноваження голови правління акціонерного товариства "Укргазвидобування" щодо надання інформації про стан виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України АТ "Укргазвидобування". Юрія Тимошенка до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо арешту транспортного засобу. Юрія Тимошенка до директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України щодо забезпечення виконання рішення суду.

Юрія Дерев'янка до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо надання роз'яснення про можливість, підстави та порядок притягнення власників автомобілів з іноземною реєстрацією до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 470 Митного кодексу України. Андрія Шиньковича, Олександра Гереги до міністра культури щодо відновлення деяких архітектурних пам'яток Хмельницької області – палацу князів Санґушків в місті Ізяслав та будівель колишнього палацового ансамблю і маєтку Потоцьких селищі міського типу Антоніни Красилівського району. Юрія Левченка до голови Нацполіції, Генерального прокурора щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення шляхом організації підкупу виборців у Шевченківському районі міста Києва та негайного припинення функціонування відповідних центрів підкупу. Юрія Левченка до директора Національного антикорупційного бюро України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення Київським міським головою Віталієм Кличком кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України (незаконні передачі в оренду земельної ділянки). Сергія Лещенка до голови Київської міської державної адміністрації щодо заміни покриття над підземним переходом на перетині вулиці Наталії Ужвій та проспекту Правди у місті Києві. Олександра Супруненка до міністра екології та природних ресурсів України, Київського міського голови щодо приведення діяльності підприємства, що здійснює господарську діяльність у Дніпровському районі міста Києва, у відповідність до вимог екологічного законодавства.

щодо відновлення електричного живлення об'єктів Концерну РРТ радіозв'язку, радіомовлення та телебачення в Луганській області. Павла Кишкаря до міністра юстиції щодо неналежного ведення справ приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Ангелиною Дєгтярьовою. Михайла Довбенка до голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо врегулювання ситуації з регулярним порушенням розкладу руху потягами сполученням "Київ - Івано-Франківськ - Київ". Ігоря Котвіцького до голови Національної поліції щодо заходів із протидії засмічення лісів відходами, самовільному випалюванню та знищенню рослинності. Юрія Берези до Прем'єр-міністра України щодо розгляду питання про відсторонення від виконання посадових обов'язків голови Державної служби України з питань праці Романа Чернеги. Едуарда Матвійчука до Міністерства регіонального розвитку, будівництва, Одеської міської ради, Публічного акціонерного товариства "Одесагаз", Одеської обласної державної адміністрації стосовно об'єктивного розгляду звернення пенсіонерів і ветеранів, які мешкають у Київському районі міста Одеса щодо надання допомоги з питання безоплатного встановлення індивідуальних газових лічильників в їх квартирах. І Едуарда Матвійчука до Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соцполітики, Київської обласної державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації стосовно необхідності всебічного реагування на звернення мешканки Київської області Лаврішко Катерини щодо надання матеріальної допомоги на продовження продовження комплексного лікування та реабілітації її двох малолітніх дітей та всебічного соціального захисту. Шановні колеги, я завершила оголошення депутатських запитів. В нас залишається 15 хвилин для для виступів тих народних депутатів України, які є незадоволеними на ті відповіді, які надійшли на їх запити. Я зараз, з вашого дозволу, хвилину розберуся з цими документами. І, власне, у нас якраз є три народних депутати України, які в цьому списку які є незадоволеними, – так. Будь ласка, до слова запрошується Гопко Ганна Миколаївна. Прошу. Доброго дня, шановні колеги! Хотіла б сказати, що 1 березня надсилала звернення Прем'єр-міністру України (запит) про небезпеку знищення унікальної природи Дністровського каньйону. Але не отримала відповідь по суті порушених питань. Всупереч позиції міністерства природи і громадськості уряд у 2016 році затвердив Програму розвитку гідроенергетики на період до 2026 року, яка, зокрема, передбачає побудову каскаду шести ГЕС у Дністровському каньйоні. Цей проект знищить природне русло Дністра на ділянці 220 кілометрів, матиме катастрофічні наслідки для унікальної природної культурної спадщини Дністровського каньйону. Незважаючи на рішення облрад та місцевих громад про неприпустимість реалізації проекту, одностайну позицію екологів акціонерне товариство "Укргідроенерго" витрачає мільйони гривень на підготовку до будівництва. Ми звертаємося до Прем’єра, просимо ініціювати зміни до згаданої програми і відмовитися від будівництва нових ГЕС на Дністрі. Місяць-тому від Прем’єр-міністра прийшла своєрідна відписка, що запит направлено до Міністерства енергетики для опрацювання. І більше жодних відповідей ні від Прем’єра, ні від Міненерго ми не отримали. Останніми днями ми побачили певні зрушення. 5 квітня українсько-молдовсько-дністровська комісія вирішили призупинити дії з побудови ГЕС на Дністрі. І вчора відбулось також важливе рішення: Президент України підписав 11 указів про розширення природо-заповідних територій на 80 тисяч гектарів. Екологи уже охрестили це історичне рішення Тексти указів ми чекаємо, що будуть оприлюднені, але ми дуже сподіваємося, що серед них і буде довгоочікуване розширення меж Національного парку "Дністровський каньйон", яке остаточно поставить поза законом спроби будувати ГЕС у каньйоні. Принагідно хотіла б сказати і подякувати Остапу Єднаку, народним депутатам, подякувати екологам, подякувати Остапу Семераку, подякувати міністру, подякувати також Президенту за підписання 11 указів. Тому що, дійсно, це рішення на крок наближає Україну до екологічних стандартів Європейського Союзу, де природоохоронні території охоплюють 15 відсотків І, якщо досягти цього показника до 2021 року, як планує уряд, і екологам, і урядовцям, і Президенту потрібно потроїти свої темпи. Тому, повертаючись до тексту мого запиту до уряду і їхньої відписки, ще раз закликаю уряд остаточно відмовитись від будівництва ГЕС у "Дністровському каньйоні", в тому числі вилучивши всі згадки про них з Програми розвитку гідроенергетики на період до 2026 року та інших урядових документів. Дякуємо екологам і небайдужим Дякую. І, будь ласка, до слова запрошується Сергій Лещенко. Прошу вас. Шановні громадяни України, я свій виступ розіб'ю на дві частини. Перша частина – це історія про Полтаву. Я нещодавно проводив прийом громадян на виїзді і спілкувався з родиною підлітка, який загинув у страшній дорожньо-транспортній пригоді, що сколихнула всю Полтаву. Артем Левченко виїхав на пішохідний перехід на велосипеді і був збитий позашляховиком, два місяці пролежав в комі і помер. І, на жаль, свавілля правоохоронних органів, їхня бездіяльність призвела до того, що я маю серйозні підстави вважати, що винні можуть уникнути покарання, і своїми запитами, і зверненнями намагався втрутитись в цю ситуацію для того, щоб справедливість була встановлена. І відповіді мене ці не задовольняють. Ми продовжимо тримати цю ситуацію під контролем. А я в свою чергу закликаю органи правосуддя до того, щоб вони були неупередженими попри всі можливі тиски, які на них здійснюються. А от тепер друга частина мого виступу, бо я виступаю не так часто і користуюся нагодою, щоб поговорити про іншу тему. Вона стосується впливу олігархів на українську економіку і, зокрема, Віктора Медведчука на ринок, яким користуємось всі ми, - це ринок дизельного пального. Ви знаєте, що дизель – це паливо, яким користуються мільйони родин, промислові підприємства, "Укрзалізниця", користується цим наша армія. І на сьогоднішній день вже 40 відсотків імпорту цього пального здійснюється через структури, пов'язані з Медведчуком. Для цього вони прибрали до свої рук за часів правління Порошенка ключовий актив, який у них є. Це дизельний трубопровід, який раніше належав російським структурам, потім потрапив до України, але рішенням наших продажних суддів його переоформили на швейцарську фірму-прокладку. І що сталося далі? А далі, в передчутті вже вже зміни влади, яка неминуче відбудеться через 10 днів, структури, пов'язані з Медведчуком, переоформили цей актив на білоруське підприємство, яке називається "Нафтобітумний завод" і який зареєстрований в одному із сіл Мінської області. Що цікаво в цій історії, що цей "Нафтобітумний завод", який став тепер власником нашого активу ключового, який дозволяє контролювати ринок всього дизельного палива в Україні, так от це підприємство білоруське, не так давно, буквально 3 місяці тому, інший український орган, український Фонд державного майна зняв з конкурсу по приватизації "Центренерго". Чому? Тому що виявляється, є лист Служби безпеки України, за цим листом підприємство "Нафтобітумний завод" контролюється Росією. СБУ офіційно попередила про це Фонд державного майна. Але попри те, що є така позиція СБУ, попри те, що раніше Фонд державного майна заборонив цьому заводу "Нафтобітумному" купувати "Центренерго", зараз інший підконтрольний Порошенку орган Антимонопольний комітет дозволив переоформити на це підприємство нашу дизельну трубу. І таким способом ми фактично віддали в руки Росії весь ринок дизельного палива в Україні. Відбувається це зараз, за часів Порошенка, який каже, що він виявляється... 30 секунд завершити. ЛЕЩЕНКО С.А. Дякую. Це відбувається саме зараз, коли чинний Президент розповідає на всіх трибунах, що він виявляється останній, хто захищає Україну від російської агресії і від російського впливу. Я не буду згадувати про те, що він забував Ротенберга включати в санкційні списки, і підприємства Ротенберга зараз контролюють разом з Фірташем ринок азотних добрив в Україні. Я не буду згадувати про те, що знімали санкції з Придністровського заводу металургійного, який знаходиться під контролем родини Алішера Усманова і його спільників… Будь ласка, до слова запрошується зараз народний депутат Ігор Шурма. Прошу, вам слово. 11:51:47 ШУРМА І.М. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Шановні громадяни України, сьогодні всі поринуті у виборчі процеси, і у багатьох є запитання, а чому влада сьогодні отримала мінус 84 відсотки довіри. А відповідь на поверхні і дуже проста.

В Україні напротязі трьох років 95 тисяч захворівших на кір, 35 людей померло, і абсолютно жодної реакції немає. У нас немає ні епідемії, у нас немає реакції. Я звернувся в прокуратуру, Генеральну прокуратуру, в Національну поліцію з проханням розглянути дану ситуацію і притягнути до відповідальності посадових осіб, які допустили такий стан справ у державі. Ще 2017 року на Комітеті з питань охорони здоров'я Верховної Ради ми піднімали питання, що потрібно створити оперативний штаб по реагуванню за цією ситуацією в Україні. Це все було тільки на початках. Нам в 2018 році прийшла відповідь з Міністерства охорони здоров'я, що такий штаб працює, що ріст захворюваності, він є плановий. Що цей штаб робить, по сьогоднішній день нам незрозуміло. А натомість ми маємо, як завжди, знаєте, такий… Знаєте, ми вже давно незалежна Україна, а в мізках дальше живе гірший варіант Homo Sovieticus. Ми пишемо, притягніть відповідальних відповідальних працівників Міністерства охорони здоров'я, а нам пишуть, що у Вінницькій області, в Івано-Франківській області, в Закарпатській області порушені кримінальні справи по відношенню до лікарів, які допустили смерть людей, які померли внаслідок ускладнення на кір. люди працюють в закладах охорони в тих умовах, де вони можуть зробити все можливе, ми говоримо про оперативну фахову роботу керівників міністерства. Якщо буде так дальше тривати, ми будемо країною-ізгоєм, ми будемо вигнанцями, ми будемо пілігримами. Тому що сьогодні поляки вже піднімають ґвалт на рахунок того, що у них є випадки кору, і вони це пов'язують

до діючого Президента і до нового, неважно, який він буде чи той діючий, чи новий. Якщо ви не наведете лад в системі охорони здоров'я, це буде вічним тягарем на ваших ногах. Одні нічого не роблять, а ви будете нести відповідальність. Дякую. Дякую вам, шановний колего. І зараз я запрошую до слова народного депутата Володимира Литвина. Будь ласка, пане Володимир Михайлович. Це буде останній виступ

За всіма жанрами під час передвиборчої кампанії на депутатські запити принаймні мали б повертатися обнадійливі відповіді. Разом з тим, цинізм цієї влади зашкалює. Взагалі відбуваються відписками, причому підписує не та людина, до якої ти звертаєшся, а десятий заступник. Приклади? Будь ласка. Депутатське звернення з приводу того, що в селищі Першотравенськ, де існувало поштове відділення "Ощадбанку" і де працювала людина на 0,5 ставки, а в селищі проживає 3,5 тисячі людей і переважно всі пенсіонери, які отримували там пенсію, вони звернулися, щоб це відділення не закривали. Селищна рада зробила все, утримує це приміщення. Не може тільки утримувати 0,5 ставки. Відповідь отримав від "Ощадбанку": "Ми – фінансова установа, тому у нас на першому плані прибуток, прибутку ми там не отримуємо". У мене виникає питання до Прем?єр-міністра, Кабінету Міністрів і до Президента: а хто думає про соціальні зобов’язання держави? І відділення закрили. Кажуть, вони можуть з'їздити у районний центр Баранівку. Транспортного сполучення немає, доріг немає. Другий момент. У цьому ж районі люди, які виживають за рахунок того, що утримують в господарстві корів і здають молоко. Фірми, які з'являються, одноденки зареєстровані в інших областях, забирають в людей молоко у цьому районі п'яти селах, з людьми не розрахувалися. Куди б не звертався депутат і люди, відповіді немає: або розслідуємо, або вирішуйте цю справу в суді. У мене виникає питання, а для чого тоді органи влади, які реєструють ці структури? Давайте залишимо людей і суди. Третій момент. Це забруднення річок Случ і Хомора. Тут вже немає депутатів жодного, які б не знали про цю проблему, але вона не вирішується. Тому що, очевидно, власник займає дуже високе становище цього Понінківського картонно-паперового комбінату. Отруюють країну, отруюють людей, 15 тисяч квадратних кілометрів. Волати немає до кого. Я, разом з тим, можу сказати, що керівництво парламенту замість того, щоб проаналізувати, як ставляться до депутатських запитів, абсолютно в цьому плані не реагують на жодні звернення, такого раніше ніколи не було, якийсь був аналіз і були оцінки. І останнє. Це про госпіталь в місті Новоград-Волинському. Перед виборами всі розказують, як вони люблять військових. Госпіталь закрили,

Ми реформуємо Збройні Сили за стандартами НАТО, а, отже, у нас все забезпечено. Але ніхто не хоче звернути уваги, що там 7,5 тисяч людей, які є учасниками бойових дій. Це тільки в одному місті, госпіталь обслуговував цілий округ. Я вимагаю, щоб відповіді було надано по суті, щоб проблема була вирішена і щоб підписали відповіді ті особи, до яких… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, відповідно до Регламенту роботи Верховної Ради України, я оголошую перерву на 30 хвилин. І об 11 – ой, вибачте – і о 12:30 розпочнеться запис народних депутатів України, які бажають взяти участь у виступах у рубриці "Різне". Оголошую перерву на 30 хвилин. Тільки персональне натискання кнопок,

"Якщо людина живе в оточенні тоталітарної пропаганди і не помічає її, то пропаганда досягнула своєї мети", сказав Вацлав Гавел. На відміну від Чехії та низки інших країн Центрально-Східної Європи Україна з проголошенням незалежності і падінням комунізму не позбулася відразу пропаганди і символіки. Ми зробили це в цьому скликанні, і якраз на цьому тижні 4 роки тому парламент України ухвалив "закони чистого четверга" або закони про декомунізацію. А вже 21 травня ці закони набули чинності. Одним із ключових законів із пакету декомунізації був Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". Реалізація саме Закону про декомунізацію дозволила очистити публічний простір від пропаганди тоталітарного комуністичного режиму. І також хотіла б сказати, що під час Революції Гідності ми відчули про те, що ми не хочемо жити серед тих монументів кривавим тиранам, які увійшли в дисонанс з європейським прагненням українців. Також, друзі, Закон про декомунізацію позбавив Москву і "п'яту колонну" всередині України за будь-яких ілюзій.... будь-яких ілюзій, що нашу країну можна знову затягнути в пострадянське болото. Це важлива складова нашого європейського вибору, де немає місця ні нацизму, ні комунізму. І парламент ще цього скликання, дуже б хотілось, щоб ті борги, які є, ми могли їх завершити. По-перше, завершити процедуру і ухвалити в цілому зміни до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську і Кіровоградської області на Кропивницьку. Також ми чекаємо, що нарешті завершиться процес передбаченої законом заборони Комуністичної партії. Не всі знають, а ухвалене за поданням Мін'юсту в 2015-у рішення суду про заборону КПУ оскаржене в апеляції, де воно штучно підвішене, і де-юре Компартія досі не заборонена. Вона існує, здає якісь звітні документи, і лише додаткові запобіжники, передбачені законом, не дозволяють їй брати участь у виборах. Проте є серйозна загроза, а це Конституційний Суд України, який останнім часом був ухвалив несподіване рішення щодо відміни кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, він зараз може скасувати заборону Компартії і знову допустити ідейних нащадків Леніна, Сталіна до української політики і виборів. Важливо не допустити такого розвитку подій. Тому, колеги, я хотіла б щиро сказати, що після того, як в Законі про декомунізацію, збільшення квот для української музики в ефірах радіостанцій, зараз розглядається надважливий Закон про захист і функціонування української мови як державної, і я дуже сподіваюся, що після другого туру президентських виборів в цьому залі збереться мінімум 280 голосів, які проголосують за це історичне рішення – і нарешті свій борг перед захистом української мови ми виконаємо. Слава Україні! Ігор Мосійчук, Радикальна партія Олега Ляшка. Для нашої партії надзвичайно важливо, щоб виборчий процес, в якому знаходиться країна, відбувся чесно, відбувся прозоро і не спричинив поглиблення хаосу і анархії в країні, який, на жаль, зараз заполоняє весь весь інформаційний простір. Саме тому я хотів би звернути увагу перш за все Генеральної прокуратури України, першого заступника Генерального прокурора Дмитра Сторожука на те, що після того, як Національною поліцією розслідувано масовий підкуп виборців в місті Василькові Київської області підготовлено 20 підозр, серед яких підозра міському голові Володимиру Сабодашу за підкуп виборців через програму соціальної допомоги "Турбота", тобто люди вчиняли мерзость, люди підкупляли найбідніші верстви населення бюджетним коштом, відсотків з тих, півтори тисячі допитано мешканців Василькова працівниками поліції. 40 відсотків людей не отримали допомогу, близько 15 людей замість тисячі отримали 5 тисяч гривень, і це особи прямо працюючі в виконавчому комітеті міської ради або особи, які афілійовані до них. Тому ми вимагаємо від Генеральної прокуратури задля наведення порядку в країні до другого туру виборів погодити підозри злочинцям, які фальсифікували вибори і підкупали виборців. Друге. Рейдерство. Рейдерство заполоняє країну. Захоплюються сільськогосподарські підприємства. І ми закликаємо уряд невідкладно розглянути, і парламент розглянути законодавчі ініціативи Радикальної партії Олега Ляшка, цілий пакет законодавчих ініціатив, який має зупинити рейдерство і в тому числі аграрне рейдерство на селі. Ми звертаємося до парламенту, я звертаюся до прокуратури, до Міністерства внутрішніх справ. Останній випадок рейдерства в тому ж таки Васильківському районі, коли в селі Вільшанська Новоселиця захоплено сільськогосподарський кооператив. Підробили печатку, підробили протокол зборів селян, "тітушки" зайшли, захопили майно, людей люди кидаються під колеса. Необхідно це все зупинити. І цим рейдерством керує депутат обласної ради від "Блоку Петра Порошенка", це є ганьбою. Саме це має зупинити влада. Якщо не подолаємо хаос і анархію, як пропонує Олег Ляшко і Радикальна… Дякую. Запрошую до слова народного депутата Галасюка. Йому передали слово колеги, регламент – 6 хвилин. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, сьогодні треба вирішувати найгостріші проблеми, які стоять перед нашим суспільством, нашою економікою. Проблема номер один – це комунальні тарифи, які непомірно завищені і через які сьогодні сформувалася заборгованість житлово-комунальних послуг понад 60 мільярдів гривень. Люди не можуть сплачувати ці несправедливі завищені тарифи. Газ українського видобутку значно дешевший за імпортний, але його штучно під диктовку Міжнародного валютного фонду за необґрунтованою формулою прирівнюють до ціни імпортного газу. Але заробітна платня в Україні на порядок нижча ніж в успішних європейських країнах. Тому команда Олега Ляшка пропонує системне вирішення цієї проблеми. Перше – це справедливе ціноутворення на природний газ і комунальні тарифи. Для цього усунути штучний вплив Президента на формування національної комісії, яка здійснює це регулювання в сфері енергетики. Для цього запровадити справедливу формулу, яка буде враховувати український газ по реальній ціні з урахуванням собівартості і керованої норми прибутку, а не тих спекуляцій, які відбуваються сьогодні. Для цього – посилення масштабної енергомодернізації України, яке ініціювала команда Ляшка ще кілька років тому. Ми провели закони, які сьогодні працюють і завдяки яким вже утеплені понад 500 шкіл, лікарень, університетів, дитячих садочків і потенціал цієї програми – 70 тисяч об'єктів, які будуть утеплені за рахунок коштів приватних інвесторів. Саме тому ми з Олегом Валерійовичем Ляшком, з Олександром Домбровським зареєстрували законопроект, щоб мінімум 10 відсотків від суми субсидій спрямовувати на енергомодернізацію: на заміну котлів, на "теплі кредити" для населення. І це реальне вирішення проблеми тарифів вже сьогодні. Наступне – це масштабне імпортозаміщення енергоносіїв, бо коли влада купує на мільярди доларів за кордоном вугілля і газ при тому, що ми самі маємо величезні природні багатства, це є антинаціональна політика, яку проводить нинішня влада. Збільшення видобутку власних природних копалин – це є енергетична незалежність і це є економічна безпека країни. Але треба думати не тільки про тактику і про стратегію. Економічний розвиток – це найбільший виклик, який стоїть перед нашою державою, окрім забезпечення безпеки і оборони, тому що якщо не змінити цю недолугу, нефахову, провальну економічну політику нинішньої влади, то Україна надовго, набагато десятиріч, залишиться на узбіччі європейської цивілізації. Розповідають казки про економічні успіхи нинішньої влади. Та які ж це успіхи, коли мільйони наших з вами співгромадян виїздять за кордон шукати там кращої долі, стають вимушеними Я був просто шокований, побачивши міжнародну статистику: Україна на сьомому місці за чисельністю діаспори після таких країн як Китай, Мексика, Росія, Пакистан, Індія. Ви тільки уявіть масштаб цих країн і масштаб України! Про що це говорить? Що влада недолугою економічною політикою виштовхує талановитих громадян в інші країни. Кошти, які переказують з-за кордону українські заробітчани, вже сягнули 14 мільярдів доларів США ви вдумайтеся! – це в п'ять разів більше, ніж в Україну щороку поступає прямих іноземних інвестицій. Немає жодної іншої такої країни світу, де би перекази заробітчан перевищували прямі іноземні інвестиції у п'ять разів, і де б вони складали більше 10 відсотків взагалі економіки країни. На що вони перетворюють країну? Замість того, щоби робити з країни виробника, інноватора, заможну державу вони роблять країну центром еміграції, який розсилає талановитих людей по всьому світу, і вони там поневіряються, часто дуже – руйнують свої родини. Це неприпустимо. Олег Ляшко і наша команда пропонує принципово іншу політику – політику швидкого економічного зростання: замість 2-3 відсотків того сировинного дрейфу, який є сьогодні, відсотків економічного зростання на основі залучення понад 100 мільярдів доларів інвестицій в реальний сектор економіки і створення 2 мільйонів робочих місць в Україні для українців. Це є стратегія Радикальної партії, і вона докорінно відрізняється від курсу нинішньої влади. Ми внесли в парламент промисловий пакет реформ, який дозволяє досягти цих стратегічних цілей. Це такі законопроекти, як "Купуй українське, плати українцям", потужні інвестиційні стимули, які дозволять залучати в Україну додаткові мільярди інвестицій щороку і будувати нові заводи по всій країні. Це Експертно-кредитне агентство, яке здешевить кредити для українських виробників, яке досі саботується нинішньою владою. Це Закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який знімає найбільший бар'єр в українську економіку. І це "Купуй українське, плати українцям", який суттєво прискорить економічне зростання і дозволить піднімати заробітну плату, а значить і пенсію українцям не на відсотки, а суттєво, практично в рази, і причому не перед виборами, як це робить подачки нинішня влада, а на постійній основі. Збільшувати рівень оплати праці в Україні, робити українців заможними у власній державі, підвищувати авторитет України на міжнародній арені. Оце є план Радикальної партії і команди Олега Ляшка. Віктор Вовк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні громадяни, протягом кількох років Радикальна партія домагалася законодавчого врегулювання питань, спрямованих на реалізацію міжнародно-правової відповідальності Росії за збройну агресію проти України. України. Очікуючи підтримки від міжнародної спільноти, зокрема санкцій проти Росії, Україна має виконати власне домашнє завдання, обрахувати нанесені нам Росією збитки і шкоду та сформувати консолідовану претензію до держави-агресора. Нагадаю, що Радянський Союз почав готувати претензію до Німеччини ще у 42-му році, задовго до перемоги. Більше року тому Верховна Рада в Законі про деокупацію Донбасу та в окремій постанові, ініційованій Олегом Ляшком, передбачила утворення спеціального міжвідомчого органу з метою підготовки консолідованої претензії України до Росії. Адже самотужки реалізувати це надзавдання не зміг би жоден існуючий орган влади. Уряд мав без зволікання перейти до реалізації цього завдання на практиці. Абсолютно ненормально, що за 5 років війни українська держава так і не здійснила роботи з обрахунку обсягу нанесених нам збитків, без чого неможливо пред'явити претензію агресору та в повній мірі задіяти міжнародно-правові механізми відповідальності Росії. Однак Кабінет Міністрів протягом усього минулого року практично ігнорував це питання і не виконував ні закони, ні постанови Верховної Ради. Лише в кінці минулого року уряд ухвалив постанову, якою насправді повністю вихолостив усю суть цього фундаментального завдання. Замість створення дієвого органу влади зі спеціальним статусом, який би здійснив масштабну і складну роботу з обрахунку нанесених збитків та підготовки консолідованої претензії України до держави-агресора, уряд сформував аморфну міжвідомчу комісію з консультативно-дорадчим статусом без належних повноважень і механізмів роботи. Тож Кабінет Міністрів України діяв всупереч духу і букви закону і постанови парламенту та створив очевидно непрацездатний орган, не спроможний виконати поставлені завдання. Інакше як злочинна недбалість та саботаж з боку влади це розцінити неможливо. З огляду на надзвичайне значення цього питання для захисту надважливих національних інтересів країни Радикальна партія Олега Ляшка вимагає від влади невідкладно виконати закон і постанову парламенту та створити дієвий орган влади з належними повноваженнями і механізмами роботи для обрахунку нанесених Росією збитків та підготовки консолідованої претензії України до Росії як держави-агресора. Зволікати і далі з цим неприпустимо. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Купрієнка. в пресі лунають розмови про третьорядні, навіть не другорядні речі про аналізи і так далі, Україна катастрофічно... в Україні продукції. Я лише декілька цифр наведу з галузі, які просто провидять в шок, якщо ми кардинально не змінимо політику, вони будуть і продовжуватися. Зокрема, по свинині. За січень-лютий місяць Україна імпортувала на 8 мільйонів доларів, це 4 тисячі тонн свинини, з Польщі, з Німеччини, з Данії, в 40 разів менше, всього-на-всього 114 тонн свинини на 200 тисяч доларів. Ви тільки вслухайтесь в ці цифри. Такий торгівельний баланс у нас по всім галузям, особливо по тим галузям, які є першочерговими в нашій країні по аграрній галузі. Сьогодні катастрофічно падає поголів'я крупного рогатого скота, а це складає 3,5 мільйони поголів'я, і воно продовжує падати. Якщо уряд, якщо влада терміново не запровадить певних дій для того, щоб змінити цю політику, для того, щоб не прислухатися до наших стратегій, які ми запропонували, які ми запропонували почати зі змін до Конституції, а саме прописати в Конституції, що основою аграрного устрою в Україні є фермерське господарство, дати стабільність нашим фермерам. Питання, які нам говорять всі селяни, які працюють на селі, які говорять фермери: у нас немає захисту від держави, у нас немає допомоги. Ті дотації, про які розповідає влада, що були в минулому році, в цьому році виділялися, до простого селянина, до простого фермера не ходять. Ті складні системи, які обласні адміністрації утворили, перевірки, вони блокують фактично допомогу для простих фермерів. Внаслідок цього ми втрачаємо те, що в нас залишається, і ми втрачаємо ринки. тому, що нам потрібно терміново переглянути наші договори з Євросоюзом, ті квоти, які нам встановлюються по сільськогосподарській продукції, закінчуються в першій половині січня року. Про що можна говорити, про який експорт? Ми перетворюємося навіть не на сировинну колонію, ми перетворюємося на колонію, яка закуповує товари, якими можемо нагодувати всю Європу. Замість цього у нас торгівельний баланс в 40 разів менше по сільськогосподарській продукції з країнами Європи. З такими показниками економіки ми не можемо говорити ні про яке підняття соціального рівня життя, ні про які підвищення рівня життя людей, тому що українці, прості українські селяни замість того, щоб працювати на своїй землі, вирощувати тваринництво і продавати його в Європу, вимушені їхати в Польщу і потім там заробляти, піднімати там їхню економіку, а українська економіка залишається не просто в стагнації, а в деградації. Ми пропонуємо кардинально і терміново змінити економічну політику і дати підтримку селянам і фермерам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Медуницю. Олег Медуниця, місто Суми, "Народний фронт". Шановні українці, шановні народні депутати! Сьогодні в своєму виступі хочу привернути увагу вашу до проблеми української школи, до проблеми виховання українських дітей. Ми дуже багато зробили в цьому залі і уряд дуже багато зробив для того, щоби у нас була нова українська школа, для того, щоби у нас була реформа освіти. Ми в цьому році підняли заробітну плату педагогічним працівникам, науково-педагогічним працівникам нарешті підняли заробітну плату. Але разом з тим є проблеми, які потребують законодавчого регулювання. В першу чергу, це проблема, пов’язана із молодим вчителем. Бо зарплата молодого вчителя, який приходить працювати в нову українську школу, на жаль, не набагато більша, ніж мінімальна. Звичайно, ті вчителі, які мають повне навантаження і працюють з великими доплатами, мають велику вислугу, у них нормальна заробітна плата, висока досить, майже як середня по державі. Але молодий вчитель зараз не піде в школу, тому що неможливо прожити на ту заробітну плату, яку молодий вчитель отримує в школі. Уряду треба терміново зараз розробити механізми для того, щоби повернути престижність педагогічної праці, щоби у нас знов діти почали поступати в педагогічні вузи. Бо в нас в педагогічних вузах навіть бюджетні місця зараз не закриваються, майже конкурсу ніякого немає. Тому що мало хто хоче йти потім, по закінченню вузу, йти робити на мінімальну заробітну плату. Тому зараз треба обов’язково: а) повернути престижність праці і добавити заробітну плату молодому вчителю; повернутись обличчям до системи підготовки педагогічних кадрів. Бо ми прийняли з вами дуже гарний Закон "Про вищу освіту" і в нас, в принципі, вузи мають самостійність, вони заробляють великі гроші. Але педагогічні вузи не можуть таких коштів заробляти, у них не може бути великого спеціального фонду. Тому треба додатково доплачувати педагогічним вузам, бо в першому класі української школи вже є і дошка інтерактивна, і комп'ютер стоїть, а цього всього немає в тому закладі, де готуємо вчителів. Треба ліквідувати диспропорцію в заробітній платі вихователів дитячих садочків і педагогів, які працюють в позашкіллі, бо в школі – одна зарплата, а в позашкіллі і у вихователів – менша. Треба підняти там тарифну… переглянути тарифну сітку і підняти тарифні тарифні розряди, щоб заробітна плата у педагогів була однакова. Треба, щоб місцеві органи влади, разом із центральною владою дбали про школу, щоб вони оплачували заміни, а зараз не оплачують, щоб вони встановлювали надбавки, бо це їх прерогатива, щоб вони належним чином фінансували позашкілля і дитячі садочки, які повністю утримуються і заробітна плата там іде з місцевого бюджету. 30 секунд, будь ласка, завершити. МЕДУНИЦЯ О.В. Надзвичайно серйозна проблема. Бо якщо держава і місцеві органи не будуть інвестувати бюджетні кошти в освіту наших дітей, у нашої країни не буде майбутнього.

з цієї високої трибуни я хочу привернути увагу до результатів медичної реформи в Україні на прикладі ситуації, яка склалася у місті Кременчук, що на Полтавщині. Під час проведення заходу "Коло єдності", а це проект жіночого руху в Радикальній партії Олега Ляшка, від депутата місцевої ради Тетяни Сідерки мені стало відомо, що громадяни міста масово скаржаться на те, що лікарі сімейної медицини, незалежно від того, укладено з ними декларацію чи ні, не виходять на виклики за місцем проживання чи перебування пацієнта, навіть у тому випадку, якщо це дитина і в неї висока температура. Таку дію лікарям дозволяє вчиняти Наказ Міністерства охорони здоров'я від 19 березня 2018 року № 504 "Про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги". Цей наказ був прийнятий у рамках медичної реформи, і в ньому зазначено, що сімейний лікар має право вирішувати це питання на власний розсуд. Швидка допомога на підставі цього ж наказу до хворих з температурою також не виїжджає. Це черговий приклад того, що реформа робиться не заради людей, а заради реформи. Навіщо тоді укладати договір, якщо сімейний лікар на виклики на реагує? При цьому окремих приміщень у лікарні для забезпечення надання допомоги дітям з високою температурою немає, що призводить до того, що діти, які вже здорові та які ще тільки захворіли, знаходяться в одному приміщенні. Я звернулася до уряду з вимогою вжити всіх необхідних заходів, щоб впорядкувати це питання – надання невідкладної медичної допомоги лікарями сімейної медицини в разі підвищення температури, а особливо дітям. Хочу відзначити наполегливість і згуртованість дій депутата від Радикальної партії Тетяни Сідерки, яка ще й окрім того мати п'ятьох дітей. Зі свого боку їй вдалося згуртувати місцевих жителів, і проблему в місті Кременчук було вирішено. Хочу зазначити, що команда Радикальної партії на чолі з лідером Олегом Ляшком докладає всіх зусиль, щоб конституційні права кожного громадянина на охорону здоров'я, медичну допомогу та забезпечення безкоштовними ліками були реалізовані належним чином. І закликаю кожного українця не замовчувати існуючі проблеми, а обов'язково звертатися і боротися, як це зробили мешканці Кременчука. Звертайтеся до "залізної команди" Радикальної партії Олега Ляшка. Закликаю шановних українських жінок: долучайтеся до нашого кола єдності, бо разом ми – сила, разом ми переможемо, разом це можливо. Дякую. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Купрієнка. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Тернопільщина, 164 виборчий округ. Сьогоднішня влада дбає про людей так, поки вони не здохнуть від щастя. Оце так можна підсумувати звіт Рахункової палати за минулий рік, що вдалося нашому уряду зробити для українського народу. Показники вражаючі. Вражаюче те, що ми побачили тотальне падіння економіки, ми побачили зростання державного боргу, ми побачили бідність українського суспільства, українського народу. Натомість ми бачимо жирування чиновників, ми бачимо собі шалені заробітні плати керівництва НАК "Нафтогазу", ми бачимо космічні їхні премії. І натомість ми бачимо, як вони свої же підструктурні об'єкти, підструктурні компанії, такі як "Укртрансгаз", заганяють в борги і наносять державі колосальні збитки. За останніх 2 роки це більше 50 мільярдів. Так що ж написала Рахункова палата? Які побачили ми показники? А ми побачили показники про те, що невиконання бюджету, тільки по доходах – більше 20 мільярдів, побачили по видатках – це 49 мільярдів, теж невиконання поставлених планів і цілей. Це невикористаних 8 мільярдів для місцевих бюджетів, тих самих трансфертів, які держава передала, їх… які кошти, які не освоювали, а це невиконані роботи, це втрачені ті ж самі же кошти, це неефективне управління і їхній менеджмент. Ми побачили зростання обслуговування державного боргу до 358 мільярдів гривень за минулий рік. Я хочу сказати, що ця цифра, це більше на 20 відсотків, ніж разом взяті на оборонку, на охорону здоров'я, на освіту, говорить про те, що країна тотально в боргах. Сьогодні кожен українець винен, пенсіонер, працюючий, навіть новонароджений українець вже винен майже 100 тисяч гривень і ця сума боргу зростає. Бо влада окрім того, як набирати чергових боргів, вона не знає, як ефективно справлятися справлятися з державною владою, як впроваджувати економіку і ефективні реформи. І коли "Свобода" пропонує давайте ухвалимо наш пакет антиолігархічних законопроектів, які би вивели економіку з тіні, які би дали до державного бюджету кошти, які би стимулювали виробництво, які би стимулювали повернення українців в Україну, ми зареєстрували законопроект, який буде стимулювати повернення українців в Україну, не оподатковувати їхні доходи, а їхні доходи вважати інвестиціями. Натомість влада реєструє інші законопроекти, якими намагається оподатковувати всіх заробітчан і стягувати з них гроші, і невідому куди ті гроші мають іти, тобто абсолютно інше бачення. Замість підтримки українців, замість стимулювати виробництво, замість розвитку нашої економіки ми бачимо тотальний пограбунок, ми бачимо бідність українського суспільства, ми бачимо масову міграцію, ми бачимо відсутність бажання впровадження реформ, а тільки, навпаки, пограбунок українців. Тому Всеукраїнське об'єднання "Свобода" закликає негайно поставити наші законопроекти – антиолігархічний пакет законів на розгляд в сесійну залу, проголосувати повернути з офшорів кошти в Україну і змусити їх тут працювати на благо української держави. Дякую.

Шановні українці, сьогодні перший день після першого туру президентських виборів, коли з найвищої трибуни країни можна до вас звернутися. Від імені всієї команди, залізної команди Ляшка, від імені її лідера я дякую вам всім. Дякую вам всім за те, що ви прийшли на вибори, за те, що ви виконали свій громадянський обов'язок. Дякую всім тим, хто проголосував за нашого лідера, за Олега Ляшка. Дякую і тим, хто не проголосував. Ми чітко розуміємо ваші емоції, ваше обурення нинішньою владою, ваше бажання всіх під одну гребінку, хто у владі, геть. Повірте, не всі думають тільки про власне збагачення, не всі сидять на "Оборонпромі", не всі сидять на енергопотоках. Є команда, яка працювала, працює і буде працювати за вас, на за вас, на вас, на захист ваших інтересів. Подивіться в зал: із 21 виступаючого, що записалися сьогодні на виступ, половина – фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Ми були в залі, ми є в залі, ми працювали, працюємо і будемо працювати. Учора під Кабміном і під Верховною Радою зібралися пасічники з усієї України. Думаєте, хтось до них прийшов, крім нас? Ми будемо захищати і пасічників, і бджіл, і інвесторів пересічних киян, які вклали свої кошти в будівництво житла на Осокорках, а сьогодні київська влада намагається перепродати цю землю, заробити на цьому гроші, і їм байдуже до людей, які живуть в цій країни. Нам не байдуже. Ми боролися, боремося і будемо за вас боротися. Дивіться, будь ласка, уважно на Верховну Раду, на тих, хто тут працює. Саме працює, а не носить високе звання народного депутата і часто забуває, що народний депутат від слова… від "народу" і для народу. А нам зараз розказують: то нас "годують" аналізами, то нас "годують" дебатами. А між тим, хто, крім Олега Ляшка, поїхав в Страсбург захищати інтереси України, щоб не повернули Росію до ПАРЄ, щоб не познімали санкції, щоб нам легше було боротися з агресором. Ніхто не помітив. Всі розказують: це перемога, нічого страшного немає. Сьогодні, відповідаючи на запитання Олега Ляшка, і Прем’єр, і МІД підтвердив те, що все-таки це є поразка на зовнішньополітичній арені. Але ми боремося, і ми будемо боротися. А ви нас підтримуйте. Ми вас не підведемо. Не переживайте, все буде Ляшко. Юрій Дерев'янко, партія "Воля". Шановні колеги! Дорогі українці! На цьому тижні я закликав найбільш рейтингових кандидатів у Президенти Порошенка і Зеленського звернутися до Верховної Ради з тим, щоб ми ще до другого туру президентських виборів ухвалили Закон про імпічмент. Порошенко блискавично відреагував в той самий понеділок на мій заклик, але сказав, що готовий обговорювати це питання і створювати якісь робочі групи. Скажіть, будь ласка, які можуть бути робочі групи, якщо законопроект 7248 про Президента і порядок припинення його повноважень, про імпічмент Президента, був зареєстрований мною ще 31 жовтня 2017 року, і до цього часу не розглядається Верховною Радою, хоча давно уже готовий до розгляду, його треба розглядати і голосувати. Однак, минув тиждень і нічого не відбувається. Невже це черговий обман чи чергова маніпуляція стосовно виборців перед другим туром Президента? Також в середу я зареєстрував постанову про те, щоби наступний сесійний тиждень, несесійний тиждень тобто, зробити сесійним, щоб ми могли ще наступного тижня розглянути цей важливий для країни законопроект і ухвалити до другого туру виборів, адже сьогодні невідомо хто буде Президентом, до кінця цього невідомо, і це унікальний шанс для України – отримати за 24 роки діючої нашої Конституції Закон про імпічмент. Але бачимо, що також нічого не відбувається. Тому, Петре Олексійовичу, шановний Президент Порошенко, ви обіцяли ухвалити Закон про імпічмент на початку вашої каденції, ваша фракція "Блоку Петра Порошенка" підписала коаліційну угоду, де передбачалося, що першого кварталу 2015 року буде внесено і проголосовано Закон про імпічмент. Але цього не було зроблено. Мало того, цього не було зроблено і на цьому тижні, щоб підтримати мою постанову про те, щоб Верховна Рада наступного тижня сесійно працювала. Я зробив все, щоби ви могли виконати цю обіцянку: зареєстрував законопроект 7248 в 17-му році, вніс постанову, щоби наступний тиждень був сесійний, але бачу, що нічого не робиться. Тому вам залишилося показати тільки одне, що ви не обманюєте український народ, що ви є володарем свого слова, що вам не наплювати на вимогу українців, щоби врешті-решт Україна отримала можливість юридично законно відправляти у відставку будь-якого Президента, який вчинив злочин, і це ви маєте шанс зробити. Тому я звертаюся до вас, шановний Петре Олексійовичу, виступити з ініціативою зробити позачергове засідання Верховної Ради на наступному тижні, розглянути і ухвалити цей законопроект. Я переконаний, що мільйони українців хочуть, щоби наступний Президент був підзвітний і підконтрольний українському народу. Я переконаний, що це є вимога мільйонів і мільйонів українців і політична партія "Воля" сьогодні також вимагає від вас дій, а не просто обіцянок. Дякуємо за увагу. Будь ласка, наступний виступ – народний депутат Олег Ляшко – 6 хвилин. І після того ви, пане Сергію. Бо там поєднали просто два виступи від депутатів фракції блоку Олега Ляшка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні вночі я повернувся із Страсбурга, де Україна тримала битву на міжнародному фронті. Шановні українці, у той час, коли влада і ті, хто претендують на владу, відволікають вашу увагу на абсолютно другорядні, третьорядні питання – увесь світ з нас сміється. От я дивився враження наших європейських колег на те, що відбувається в Україні, це настільки принизливо, це настільки соромно за країну, величезна європейська країна з достойною нацією, довели до того, що сьогодні принижують перед усім світом, бігаючи по стадіонах, бігаючи з баночками для аналізів, і так далі. Так от поки оті, хто претендує керувати країною – і на нове керівництво чи далі керуватиме – поки вони бігають із баночками про аналізи, я вам, дорогі українці, розкажу, що відбувається на міжнародному фронті. Уперше за останні чотири роки ми в Парламентській асамблеї Ради Європи, яка об'єднує 47 держав, ми вперше за останні чотири роки програли бій. У той час, коли ми скубимося в Україні, роз'єднана нація, яка свариться між собою за людей, за кандидатів, які того не варті, ми програємо міжнародний фронт. Поки ми тут між собою чубимося, проти нас об'єдналися об'єдналися в Парламентській асамблеї Ради Європи ті, хто називає себе нашими союзниками. У фарватері повернення російської делегації до ПАРЄ стоїть Німеччина і Франція. І саме за їхнім… німецький каток пройшовся по ПАРЄ і і вони протягнули резолюцію, яка фактично відкриває дорогу до повернення російської делегації у Парламентську асамблею Ради Європи. Чотири роки тому російська делегація була… накладено на неї санкції за анексію Росії проти Криму, за окупацію Донбасу. За ці роки Росія нічого не зробила: порушують права людини, порушують права татар в окупованому Криму, убивають наших громадян на Донбасі, мільйони переселенців, мільйони українців, які втратили свій рідний дім, свої пожитки, свою роботу. ПАРЄ за це на Росію наклала санкції. А сьогодні вони, мотивовані грошима, мотивовані лицемірством, підступами, вони фактично знову повертають цю російську делегацію до ПАРЄ, пробачаючи, даючи їм індульгенцію на вчинення далі злочинів і проти України, і проти рідних держав… інших держав. Ви знаєте, я коли був у цьому залі ПАРЄ, я вам скажу, що в європейців треба ще повчиться лицемірству і підступам. словах приїжджають сюди в Київ, розказують, як вони хочуть для України добра, як вони дбають про те, щоб допомогти Україні, а на ділі протягують ті рішення, які проти України. І оце лицемірство отак у повітрі висіло в залі Парламентської асамблеї Ради Європи. Я вам скажу, чому у перше за чотири роки вони протягнули це рішення. Тому що ми слабкі. Тому що весь світ сьогодні над нами сміється. Тому що, якщо ми, українці, не захищаємо свою країну, кому ми треба? Хто нас буде захищати? Це те, про що я говорив, говорю і буду говорити. Не можна ні на кого покладатися, не можна ні на кого сподіватися. Не можна чекати, що хтось за тебе тебе захистить країну, наведе порядок і зробить для України. Якщо ми самі, українці, цього не зробимо. Німці нам розказують, як вони нас підтримують, будують "Північний потік-2", який забирає у України транзитний потенціал. Ось Німеччина відкриває автомобільний завод "Mерседес" у Росії. З України автомобільний завод "Шкода" іде, тому що влада не дали можливості інвесторам зайти і побудувати завод, ми втратили 2 мільярда доларів інвестицій, тисячі робочих місць. А німці новий завод "Meрседес" відкривають в Росії. От і вам вся ціна між словами і ділами. Я звертаюсь до українців. Розділена нація програє без війни, так, як ми програємо зараз на зовнішньому фронті. І повірте мені, оця перемога росіян, фактично російських грошей у ПАРЄ, хоча наша влада, її представники брешуть, що ми там перемогли, вішають вітання із знаменною перемогою України в ПАРЄ. Це наскільки треба бути пігмеями, наскільки треба зневажати, не поважати українців, щоб брехати і наші поразки, чорний день фактично України, видавати за перемогу. От і вся їхня геніальна дипломатія. Будь-яка дипломатія варта і перемагає тільки тоді, коли сильна економіка і сильна країна, коли країна не побирається

від Президента, від Прем'єра, від голови парламенту – із цим знаменним днем? Адже Україна – родоначальник світової космонавтики. Наш геніальний конструктор Корольов народився на Житомирщині. Сьогодні 65 років відзначає "Конструкторське бюро "Южне", завдяки якому наші ракети літали, і ще хоч трошки літають по світу. Де державна політика? Де космічна програма, якої 2 роки немає в Україні? Де пріоритет на інновації, на технології, де боротьба за членство в цьому елітному клубі космічних держав, де Україна одна із семи держав світу? А нам що пропонують? А нам пропонують угоди з МВФ принизливі, підвищення цін на газ, бідність, жебрацтво і залежність. Я хочу, українці, вам сказати, незалежно від президентських виборів я і моя команда, ми боремся за Україну і за вас. У нас попереду парламентські вибори, у нас попереду багато боротьби, багато поразок, але ще більше перемог. Наша головна перемога – це сильна країна, достаток кожної української сім'ї, захист національних інтересів України. Нікому, нікому ні п'яді землі, ні національного інтересу...

Шановні українці, можливо, вчора ви ввечері дивилися програму "Право на владу", де Петро Порошенко прийшов в студію каналу "1+1", і одна з тем стосувалася кримінальних справ, які були відкриті в Генеральній прокуратурі відносно його найближчого оточення. І я з цієї високої трибуни парламенту хочу повідомити, що епізод, який є зараз підставою для розслідування, справді мав місце і є частиною кримінально розслідування не лише в Україні, але і в Австрії.

бізнесмен, а потім глава Адміністрації Президента. І от ці документи, які є частиною цього розслідування, вони ще в 15-му році були передані в Україну австрійською Генеральною прокуратурою. Оце 100 цих документів, це сотні сторінок, які були передані, але так і не стали причиною для розслідування в Україні, тому що тоді Порошенко був Президентом, а Ложкін – главою адміністрації. Ці документи, їх достатньо просто цитувати для того, щоб розуміти про що йдеться, тому що це не наші продажні правоохоронні органи, це австрійські, які прямим текстом про це все повідомляють, про транзакції на суми 315 мільйонів євро, які стосувалися придбання цього активу "Українського Медіа Холдингу". Цитую: "Було встановлено, що за зазначений час було надходжень на суму 314 мільйонів євро та відповідно відправлено з банківського рахунку суму приблизно 315 мільйонів євро. Обіг здійснювався переважно в доларах США, а також в євро та британських фунтах. Поруч із дуже великими сумами транзакцій також слід відзначити, що ці транзакції відбувалися виключно поміж офшорними фірмами, в яких до сьогодні неможливо визначити дійсно комерційної діяльності". Австрійська прокуратура також передала до України тоді ще в 15-му році оці транзакції, проводки. Дуже дрібним шрифтом, ви не побачите, але це сотні транзакцій на цю суму, які стосувалися на той час глави Адміністрації Президента. І чому я згадую Президента Порошенка, бо він так само був учасником "Українського Медіа Холдингу" і отримував так само ці гроші. А що зробила українська Генеральна прокуратура тоді в 15-му році? Вона справу в Україні навіть не відкрила. Вона повідомила Австрії, що немає складу злочину, що справу цю в Україні не розслідують. І тому Австрія так само сказала, що якщо це не треба вам, то це не треба і нам в Австрії, і вони теж закрили це кримінальне провадження. Особисто цим всім опікувався заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов, який зараз є "смотрящим" за українським Антимонопольним комітетом. Оце є те, як українська корупція повністю дозволила уникнути відповідальності людям, які були причетні до… ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд Дякую. Це був приклад того, як українська корупція, змова на найвищому рівні дозволила уникнути відповідальності оточенню Януковича і оточенню Порошенка. І при чому правоохоронні органи за кордоном всі ці факти давно передали Україні, але вони замовчувалися і сплили тільки зараз в розпал виборчої кампанії. Я сподіваюся, після зміни влади це все буде заново розслідувано. Дякую за увагу. Наступний виступ – народний депутат Михайло Бондар. Будь ласка, пане Михайло, вас до слова запрошую. 13:18:06 БОНДАР М.Л. Дякую, пані Ірино. Бондар Михайло, 119 виборчий округ (Бродівщина, Бущина, Кам'янеччина і Радехівщина). Хочу сьогодні виступати як голова підкомітету вугільної промисловості. Всі, хто володіє інформацією по цій галузі, відслідковує, що дальше продовжуються в них проблеми, проблеми з коштами на модернізацію. Навіть якщо шахти добуваються вугілля, є проблема з реалізацією цього вугілля, а відповідно – і проблема з виплатою заробітної платні. Чому проблема з реалізацією, тому що служба, Державне підприємство "Держвуглепостач", в свій час яке закуповувало вугілля в державних шахт, зараз не функціонує. По яких причинах – треба, напевно, розібратися правоохоронним органам. Але це якраз це підприємство проводило закупівлю, виступало на біржах, продавало це вугілля. Зараз вугілля продається через приватні структури так званого смотрящего Віталія Кропачева, і відповідно десь немає розрахунків за це вугілля це вугілля і шахтарі знову остаються без заробітних плат. Я хочу подякувати, сьогодні я підходив до Прем?єр-міністра, до членів уряду, подякувати за це розпорядження, яким було виділено 350 мільйонів на погашення заборгованості по заробітній платні. І хоч в такий спосіб зняти ту напругу в регіонах, шахтарських регіонах, і дати можливість перед Пасхою, перед Вербною неділею все-таки закупитися і достойно провести це велике свято. Але сьогодні, знову ж таки, такі дзвінки йдуть з регіонів, що казначейство відкрило спецрахунок, кошти поступили на цей спецрахунок, але офіси великих платників податків не погоджує відкриття десь цього рахунку, і відповідно не можуть утримувати регіони коштів. Я хочу зараз звернутися до керівника податкової пришвидшити відповідно цей процес, щоб рахунок, який відкритий в казначействі, дали державні підприємства вугледобувні могли отримати ці кошти і заплатити заробітну платню своїм працівникам. Ще раз вас прошу дослухатися до цього і якнайшвидше вирішити. Сьогодні п'ятниця, останній день, щоб в неділю, якраз субота, неділя буде, і щоб вони отримали ці кошти. Дякую. Дякую вам, шановний колега. І запрошую до слова народного депутата пана Кривошею. 13:21:18 КРИВОШЕЯ Г.Г. Доброго дня, шановні колеги! Дякую Владиславу Даніліну за передане слово. Шановні колеги, я хотів би сьогодні підняти декілька питань, які досить є наболілими для Київщини, зокрема для Богуславщини, для Миронівщини, і вони стосуються в першу чергу діяльності Київської обласної державної адміністрації та депутатів Київської обласної ради. Перше питання. Всі ми, всі жителі Богуславщини знають про проблему, яка стосується фінансування, припинення фінансування льодової арени "Льодограй". Протягом останніх 5 років з Київської обласної адміністрації виділялися кошти, буквально за останній рік з прийняттям бюджету на 2019 рік фінансування урізано, на сьогоднішній день не продовжено. І тому другий квартал Київська обласна рада і обласний бюджет фактично не фінансує на сьогоднішній день оренду льоду, заробітну плату працівникам, тренерам, а також комунальні послуги. Є відповідні звернення і подання, бюджетні подання на обласну раду. Тому я хотів би звернутися до голови обласної ради, до депутатів, усіх депутатів обласної ради, в тому числі до депутатів, які працюють на території Богуславського району, ініціювати максимально бистро і максимально швидко скликати… питання щодо скликання і проведення обласної сесії Київської обласної ради для того, щоб виділити відповідні кошти, в тому числі, і для льодової арени "Льодограй". Наступне питання, яке досить наболіло і про яке вже більше року ми говоримо, це питання доріг і мостів: Миронівський шляхопровід і Владиславська дорога – дорога Т1022. Наразі за останньою інформацією служби автомобільних доріг і обласної адміністрації нібито як підписані перехідні кошти по фінансуванню. Я хотів би ще раз звернутися до голови обласної адміністрації не затягувати цей процес і як можливо швидше передати відповідні… відповідний погоджений список, в переліку, в якому є саме дорога в селі Владиславка для того, щоб продовжилося фінансування, і хоча би до травня місяця ми розуміли, що дорога має бути зроблена, і всі зобов'язання, які брали на себе всі, починаючи від міністерства і закінчуючи депутатами районних, голів адміністрацій, депутатів обласних і керівників обласної адміністрації ради, щоб всі зобов'язання були виконані і дорога була зроблена. І під кінець я хотів би звернутися до жителів Богуславського району і повідомити про те, що голова обласної адміністрації Олександр Терещук підписав подання до Центральної виборчої комісії щодо призначення виборів до Богуславської об'єднаної територіальної громади. Більше року минуло, і голова обласної адміністрації не міг зробити це подання. Це подання ні за сприяння Президента, ні за сприяння Прем'єра, ні профільного міністерства ніяким чином не зрушувалося… …поки активно не включилися в це самі жителі, ми не зібрали підписи. Дякую вам за вашу активну позицію. І сьогодні вже є це подання, і я надіюсь, що найближчим часом ми продовжимо процес децентралізації, і в Богуславі, Богуславському районі буде створено поряд з Медвинською громадою буде створено Богуславську об'єднану територіальну громаду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, шановний колего. І до слова запрошується наш колега народний депутат Роман Семенуха. Будь ласка. Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". Шановна пані головуюча, шановні колеги! Добігає кінця президентська кампанія, показала один з найгірших результатів підтримки чинного Президента. І якщо в 2014 році тоді за кандидата Петра Порошенка проголосувало більше третини харків'ян – результати останніх виборів показали, харків'яни вдосталь насолодилися так званими перемогами влади, і цього разу Петро Порошенко набрав в Харківській області трохи більше 8 І така підтримка населення це не лише результат діяльності Петра Порошенка – це насамперед результат роботи діяльності його команди впродовж останніх 4 років. Голів Харківських обласних держаних адміністрацій, спочатку Ігоря Райніна, потім Юлію Світличну, які увесь цей час тримали гаранта Конституції в теплій ванні. Мовляв, регіон в надійних руках і під його контролем, контролем, і лідирує в багатьох показниках. Як доказ демонстрували на всю країну вибіркові рейтинги, фейкові соціологічні дослідження, також суттєво вводили в оману все суспільство результатами виборів в ОТГ, де тільки завдяки масовому підкупу виборців, тиску на опонентів, кримінальному переслідуванню вдавалося здобути перемогу. В той же час соціально-економічні показники в Харківській області погіршуються. За останні 4 роки обсяг експорту товарів, що виробляються в Харківській області, впав в 4 рази. Також зменшилось на більше ніж 10 відсотків в плані бізнесу... на 10 відсотків кількість суб'єктів господарювання. Вдумайтеся, майже 2,5 тисячі підприємств, а це сьогодні тисячі робочих місць, мільйони податків, закрили за останні 4 роки. Зростає заборгованість по заробітній платі. Зростає до рекордної цифри заборгованість населення за житлово-комунальні послуги в Харківській області на понад 5 мільярдів гривень. І така ситуація, повторюся, - прямий наслідок урядовування і пограбування місцевої команди Порошенка Харківської області. У той же час звертаю увагу українців, які є платниками податків, в регіон вливаються колосальні кошти з державного бюджету. Вдумайтеся, видатки на утримання Харківської ОДА в 14-му році становили 167 мільйонів гривень, але вже в 18-му більше півмільярда гривень на рік на утримання Харківської обласної державної адміністрації. Водночас побої, переслідування, залякування, монополізація ринку засобів масової інформації – от нові правила так званої нової влади. Але харків'яни – дуже мудрі люди, вони показали, що не дивлячись на фейкові рейтинги, перерізання стрічок, фейкові і показушні заходи, портрети, культ особистості, який за часів Брежнєва розвивається в Харківській області, не впливають на їх вибір, вони мудрі і сказали своє слово 31 березня. Я переконаний, що так само харків'яни проявлять свою мудрість, прийдуть усі на виборчі дільниці і скажуть своє слово "ні" чинній владі вже 21 квітня. Дякую. Наступний виступ, будь ласка, Єгор Соболєв. Я би хотів з парламентської трибуни привернути увагу до долі Артура Сторожука, активіста з Хмельницького. Він очолює місцевий "Автомайдан", відомий в місті добрими справами, зокрема екоактивізмом, простіше кажучи, він протидіє забрудненню річки Південний Буг. Одна зі справ, якою Артур займається, - це крадіжка у жителів Хмельницького і грошей, і землі. басейну забудовнику, басейну для міста. В результаті немає ні басейну, ні грошей, ні місцевої землі. Артур не здається, привертає до цього увагу правоохоронних органів, викликав інтерес Державного бюро розслідувань. І в момент, коли слідчі ДБР прибули до Хмельницького, самого Артура почала тягати місцева поліція по справі по шахрайству іншої компанії, іншої людини. Але слідчі поліції Хмельницького відверто кажуть активісту: "Ти сьогодні свідок, а там далі подивимося". Я хочу сказати цим слідчим і начальнику поліції, з яким я знайомий: Артур під нашим захистом, під захистом мережі колективної безпеки "ЗахисТИ", яку ми зробили у відповідь на чисельні напади, погрози, тиск на громадських активістів, які по всій країні роблять те, щоб Україна була справедливою і доброю, а за це отримують репресії, побиття, інколи вбивства. Я прошу всіх, хто носить досі погони поліції, не переходити закон. В цій історії ми Артура обов'язково відіб'ємо. Сподіваюся, його ентузіазм і добрі справи будуть далі лише збільшуватися. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Кірш. Прошу. Олександр Кірш, Харків. Хочу трохи розповісти платникам податків щодо їх прав, бо не всі платники знають, які у них є права, коли вони намагаються боротися з податківцями, які знущаються з підприємців. Перш за все, має право видавати узагальнюючі податкові роз'яснення тільки Мінфін, але він їх майже не видає, а податкова інспекція видає тільки індивідуальні роз'яснення. Але індивідуальні роз'яснення можуть врятувати тільки того, кому вони адресовані, тобто лише тих, кому вони надіслані згідно із Податковим кодексом. Але якщо є на одне й те ж питання дві різні відповіді від податківців, тобто одним можна, а іншим не можна, то діє пункт 4.1.4 та 56.21 Податкового кодексу, згідно з яким діє саме та редакція і саме та норма закону, яка задовольняє даного платника податку. Тому навіть, якщо цей лист адресований не вам, навіть якщо консультація адресована не вам, але якщо комусь можна, то можна і вам, згідно з цими пунктами 4.1.4 і 56.21. Бо якщо одним можна, а іншим немає такої можливості, то є конфлікт інтересів, а за умови конфлікту інтересів діє та норма, яка задовольняє платника податків. Тому вам достатньо дізнатися, що хоча б комусь можна, а це вже означає, що можна всім (і вам у тому числі). Крім того, якщо податківці будуть чинити опір, то нагадую, що є відповідальність за їх діяльність або за бездіяльність через компенсацію шкоди з державного бюджету, а далі в порядку регресу бюджету цю шкоду, яку він має відшкодувати платнику, вже відшкодовує саме той податківець, який вчинив якийсь злочин чи то в діяльності, чи то в бездіяльності, тобто, згідно з пунктом 21.3 і 21.4 податківці мають відповідати за свої вчинки. Спочатку держава, а потім перед державою винний податківець. Але для цього треба, щоб платники податку не лякались звертатись в суд. Саме через суд можна домогтися і того, щоб те, що податківці дозволили комусь одному, і щоб це було дозволено всім згідно з пунктом щодо конфлікту інтересів і щоб, якщо вони цього не дозволяють, то щоб відповідала спочатку держава, а потім перед державою винний податківець. Крім того, є пункт 4.1.9 в Податковому кодексі, згідно з яким законодавство в Україні повинно бути стабільним, тобто може змінюватися не пізніше ніж за 6 місяців до початку нового року. Тобто ті норми, які діють в 19-му році, треба було приймати не пізніше ніж

Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Перш ніж розпочати свій виступ, я прошу секретаріат оформити його у вигляді офіційного депутатського звернення і вчергове це депутатське звернення буде стосуватися незадовільного стану доріг в межах мого округу, особливо в межах Верховинського, Косівського і Снятинського району, і особливо доріг державного значення. Більше того, я хочу сказати, що сьогоднішнє моє звернення – це вже четверте підряд звернення, з яким я звертаюся до керівника Укравтодору пана Славоміра Новака. І хочу зауважити, що, незважаючи на те, що тільки на одне з попередніх звернень він надав відповідь, навіть те звернення собою представляло не вирішення питання, а представляло собою відписку. І тому я, пані головуюча, звертаюся в тому числі до вас, спираючись на норми Регламенту, зважаючи на те, що відповідь, яка мене як народного депутата, і порушив відповідне звернення, абсолютно не влаштовує щодо суті порушеного звернення, прошу вас в найближчий час, в тому числі в п'ятницю, запросити в зал Верховної Ради для надання пояснень, чому не реагується на мої звернення і чому звернення по суті носить формальну відписку, а не відповідає на те питання, з яким я звертався. зверненням щодо необхідності невідкладного ремонту доріг державного значення, які знаходяться в межах мого округу. Більше того, я хочу сказати, що в деяких випадках, як для прикладу, минулої неділі люди в селі Вербовець Косівського району, які доведені до відчаю, вийшли на вулицю і почали в певній в певній мірі своєрідний протест з вимогою невідкладно розпочати ремонт цих доріг. Чому люди піднімають ці питання? А тому що сьогодні уже квітень на вулиці, а, незважаючи на це, як кажуть в народі, "кінь не валявся" в частині ремонту доріг державного значення, особливо доріг Р24 у межах Кривопільського перевалу та дороги Снятин – Косів. А я хочу зауважити, що ще в січні місяці кошти на дані дороги були передбачені в державному бюджеті, відповідна постанова Кабінету Міністрів була прийнята, але, на жаль, так до сьогоднішнього дня роботи на даних ділянках доріг не розпочали. Вважаю, що це є кричущою безвідповідальністю керівництва Укравтодору, служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області і вважаю… вимагаю невідкладно від керівництва Укравтодору приступити до ремонту доріг цього державного значення. дивує ситуація, чому в Тернопільській області, чому в Львівській області, чому в Чернівецькій області станом на цю хвилину, як мінімум, відновлений проїзд по дорогах державного значення, а до цього часу в Івано-Франківській області до цього ремонту доріг навіть руки не доходять, єдине, чим обмежуються –

пояснень, чому мій депутатський офіційний запит і звернення залишилися без розгляду та уваги. Дякую. 13:37:05 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, закінчується наш сесійний тиждень, дозвольте подякувати всім народним депутатам України, які протягом тижня сумлінно працювали над

Власне, хочу нагадати всім українцям, що 21 квітня – другий тур президентських виборів, і закликаємо вас так само проявити активну громадянську позицію, і прийти на виборчі дільниці